Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Framsóknarflokksins um að Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir verði fjarverandi á næstunni. Einnig hafa borist bréf frá Andrési Inga Jónssyni og Dagbjörtu Hákonardóttur um að þau verði fjarverandi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Framsóknarflokks í Norðvesturkjördæmi, Friðrik Már Sigurðsson, 2. varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi norður, Valgerður Árnadóttir, en 1. varamaður hefur boðað forföll, og 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmi norður, Magnús Árni Skjöld Magnússon. Friðrik Már Sigurðsson, Valgerður Árnadóttir og Magnús Árni Skjöld Magnússon hafa öll áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju.

Frú forseti. Undanfarin ár hefur Ísland tekið við áttfalt fleiri umsóknum hælisleitenda um alþjóðlega vernd en Danmörk, Noregur og Finnland. Síðustu tvö ár hefur kostnaður okkar vegna þessara umsókna verið yfir 35 milljarðar kr. með tilheyrandi álagi á innviði og auknum félagslegum vanda. Ég spyr hæstv. dómsmálaráðherra hvers vegna dómsmálaráðuneytið sé ekki búið að koma upp tímabundnu innra eftirliti með landamærunum í samræmi við undanþágu í Schengen-samstarfinu, líkt og Austurríki, Danmörk, Þýskaland, Frakkland, Noregur og Svíþjóð hafa gert. Einnig vil ég gjarnan fá upplýsingar um það hvar gerð PNR-samninga standi, til að tryggja að erlend flugfélög skili stjórnvöldum öllum þeim farþegalistum sem óskað er eftir við komu þeirra hingað til lands. Þannig munum við efla getu lögreglu til að tryggja frekara öryggi okkar og um leið koma í veg fyrir innflutta skipulagða glæpastarfsemi. Einnig vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvort Sjálfstæðisflokkurinn, sem allir vita að hefur um árabil borið 100% ábyrgð á málefnunum, á útlendingamálunum, sé sáttur við það ástand ófremdar sem nú hefur skapast í málefnum hælisleitenda sem sækja hér um alþjóðlega vernd þar sem flokkurinn, kannski í valdagræðgi sinni, ég veit það ekki alveg, skríður alla vega ítrekað í eina sæng með Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, sem allir vita að aðhyllist gjörsamlega opin landamæri.

það ástand sem ríkt hefur. Ég tel að ráðherra hafi ítrekað komið þeirri skoðun sinni á framfæri í fjölmiðlum núna síðustu mánuði, ég hef haft áhyggjur af þeirri fjölgun sem orðið hefur hér á fólki sem leitar að vernd hér á landi og ég hef haft áhyggjur af því að á síðustu tveimur árum hafa samtals 9.000 einstaklingar sótt um vernd. Það er einfaldlega of mikið að því ég tel, of mikill fjöldi. Þetta samsvarar fjölda þeirra sem býr í öllu Sveitarfélaginu Árborg til samans.

og hefur gert það vel og forverar mínir í starfi hafa gert það mjög vel. Hins vegar er það svo að þingið hefur hafnað öllum breytingum sem ráðherrar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram, ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar og ekki þrisvar, heldur að ég tel fimm sinnum.

heldur hafa forverar mínir í starfi, þeir ráðherrar sem hafa setið í þessu ráðuneyti fyrir Sjálfstæðisflokkinn, tekið það af mikilli ábyrgð að stýra því ráðuneyti og það geri ég sömuleiðis.

Hins vegar fékk ég reyndar ekki svar. Hún festist náttúrlega í þessari vangaveltu minni um valdagræðgi Sjálfstæðisflokksins. Ég var að spyrja um hvað væri verið að gera í sambandi við t.d. PNR-samningana til þess að við gætum fengið upplýsingar um farþegalista. Ég ætla

Það er 100% ábyrgð Sjálfstæðisflokksins á málaflokknum síðustu tíu árin og það að velja sér ranga bandamenn, að skríða í sæng með þeim sem þeir vita fyrir fram þegar þeir eru að gera sína stjórnarsáttmála að verða

Hv. þingmaður segir hér að það skipti máli að velja sér bandamenn og það skiptir svo sannarlega máli að velja sér bandamenn í gegnum öll þau verkefni sem við er að kljást í lífinu öllu. En hér er spurt hver staðan sé á svokölluðum

á milli Íslands og Evrópusambandsins um að ljúka þessum PNR-samningum sem munu þá ná utan um líklega þessi fjögur flugfélög sem ekki hafa skilað inn farþegalistum. Þegar er nefnt hér sérstakt landamæraeftirlit þá er það bundið við áhættumat og staðbundið mat og það er tímabundið. Til dæmis eins og það eftirlit sem hefur verið í Svíþjóð, (Forseti hringir.) það hefur verið bundið við brýr

Virðulegur forseti. Þann 10. janúar síðastliðinn var hræðilegt slys í Grindavík þar sem Lúðvík Pétursson féll ofan í sprungu við vinnu sína við að fylla ofan í sprunguna. Ég vil byrja á því að votta fjölskyldu og aðstandendum Lúðvíks mína dýpstu samúð. Í kjölfar slyssins hefur komið fram ósk aðstandenda um að farið verði í sjálfstæða og óháða rannsókn á tildrögum slyssins og hefur fjölmiðillinn Heimildin bent á að nýlegar breytingar á lögum um almannavarnir geri það að verkum að slík rannsókn fer ekki sjálfkrafa af stað eftir atvik sem þetta heldur þurfi sérstaka ákvörðun um að rannsaka atburði sem almannavarnir komi að. Þá hafa aðstandendur gagnrýnt samskiptaleysi og andvaraleysi stjórnvalda í sinn garð í kjölfar slyssins. Í þessu samhengi er vert að benda á að stjórnvöld hafa sérstökum skyldum að gegna gagnvart rannsókn á dauðsföllum sem bera að með óeðlilegum hætti. Dómafordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu sýna að slík rannsókn skal vera sjálfstæð og óháð og að aðstandendum skuli haldið sérstaklega upplýstum um gang mála. Af þessum orsökum vil ég spyrja hæstv. dómsmálaráðherra, Guðrúnu Hafsteinsdóttur, hvort standi til af hálfu ráðherra að setja á fót sjálfstæða og óháða rannsókn á tildrögum og aðdraganda þessa slyss.

Hér er spurt um mjög alvarlegt slys og ég vil í upphafi fá að segja að hugur minn er hjá aðstandendum Lúðvíks Péturssonar sem lét lífið í Grindavík. Það hefur verið markmið okkar frá upphafi þessara eldsumbrota á Reykjanesi að koma í veg fyrir manntjón og hafa almannavarnir lagt allt kapp á það í sínum störfum að verja líf, verja heilsu og verja mikilvæga innviði. Það hefur verið gripið til mjög umfangsmikilla aðgerða í þessa veru. Þetta slys sýndi okkur að við þurfum stöðugt að vera á varðbergi og í þeim anda hafa almannavarnir starfað síðustu vikur og mánuði.

mitt ár 2022 gengu í gildi breytingar á lögum um almannavarnir þar sem rannsóknarnefnd almannavarna var lögð niður og er nú í lögum mælt fyrir um, eins og hv. þingmaður nefndi, þá skyldu almannavarna að framkvæma innri rýni á aðgerðum viðbragðsaðila eftir að almannavarnastigi hefur verið aflétt og þetta er gríðarlega mikilvægt, ekki síst sú krafa að gripið sé til úrlausna ef þörf krefur. Þá er í sömu lögum kveðið á um heimild til að láta framkvæma ytri rýni sem er bæði í höndum stjórnar samhæfingar og stjórnstöðvar og svo ráðherra og þessi heimild er bæði fyrir hendi eftir að almannavarnastigi er aflétt og einnig meðan á því stendur. Það er bæði eðlilegt og nauðsynlegt þegar svo viðamiklum heimildum er beitt að aðgerðir séu rýndar og það liggur á mínu borði núna, eftir að ákvörðun ríkislögreglustjóra um brottflutning (Forseti hringir.) hefur

til greina að setja á fót starfhæfa og sjálfstæða rannsóknarnefnd almannavarna að nýju? Virðulegi forseti. Það er rétt að þessi rannsóknarnefnd almannavarna var lögð niður. Ráðherra þekkir ekki nákvæmlega tilurðina, af hverju það var eða hvort það hafi skort eitthvað á undirbúning eða aðbúnað þeirrar nefndar þannig að hún gæti sinnt hlutverki sínu eins og henni var ætlað. Alla vega var það niðurstaðan að nefndin var lögð niður. Ráðherra hefur ekki tekið ákvörðun um það enn sem komið er hvort þessi nefnd verði endurvakin. En ég minni á það að ráðherra hefur viðamiklar heimildir til að kalla eftir bæði ytri og innri rýni á þeim almannavarnaviðbrögðum sem byggð hafa verið úti á Reykjanesi.

Frú forseti. Eftir orðaskiptin hérna áðan langar mig að leggja til við hæstv. ráðherra að hann leiti ekki í furðulegustu útskýringu eða afsökun sem fram hefur komið um vandræðagang Sjálfstæðisflokksins í útlendingamálum; að það sé allt þinginu að kenna. Ég held að flokkurinn ætti að líta sér nær og velta því fyrir sér hvernig á því standi að hann hafði ekki náð neinu fram þrátt fyrir að hafa verið boðin aðstoð ítrekað. Sjálfstæðisflokkurinn vissi það vel að jafnvel þótt Vinstri grænir legðust gegn litla útlendingamálinu

lýsti því nýverið yfir að ekki yrði ráðist í frekari aðgerðir varðandi fjölskyldusameiningar fyrr en búið væri að fara yfir málaflokkinn í heild. Ekkert er að frétta af því. Engu að síður hafa embættismenn nú verið sendir til Kaíró í Egyptalandi og litlum sögum fer af störfum þeirra þar. Eins og hæstv. ráðherra hefur nefnt er Ísland eina landið sem hefur ráðist í fjölskyldusameiningar eftir hryðjuverkin 7. október og ég hef áður spurt hæstv. ráðherra þessarar spurningar og ítreka hana nú því að svör hafi ekki borist: Hvaða öryggisráðstafanir hafa íslensk stjórnvöld gert af þessu tilefni? Ég hef nefnt dæmið af Þjóðverjum sem hugðust taka á móti allt að 200 starfsmönnum þýskra hjálparstofnana af Gaza. Þeir voru komnir til Kaíró en eftir viðtöl var einungis helmingnum hleypt til Þýskalands, hinir þóttu of hættulegir. Til hvaða öryggisráðstafana grípa íslensk stjórnvöld nú samhliða ákvörðunum um fjölskyldusameiningar og flutning fólks hingað?

Þetta er eitt af fimm áherslumálum sem ég lagði upp með þegar ég steig inn í þetta ráðuneyti og ég tel að það skipti mjög miklu máli að það sé haldið af mikilli festu utan um þennan málaflokk. Eins og ég nefndi hér fyrr í dag

Hv. þingmaður spyr um afstöðu flokksins til útlendingalaga. Ég held sömuleiðis að hv. þingmanni ætti að vera að fullu ljóst hver afstaða Sjálfstæðisflokksins er til þessa málaflokks, enda hafa þingmenn flokksins ekki farið í grafgötur með þá skoðun sína, hvorki síðustu daga, vikur, mánuði eða fyrri ár, ár, og hefur Sjálfstæðisflokkurinn margítrekað reynt að koma fram breytingum á lögum um útlendinga til að mæta krefjandi stöðu í málaflokknum. Þetta er málaflokkur sem krefst þess. Hann er síkvikur og það þarf alltaf að gera breytingar á útlendingalögum á hverjum tíma. Það hafa löndin í kringum okkur gert og þannig vill sá ráðherra sem hér stendur einnig vinna.

og mér er ekki kunnugt um niðurstöðu þarlendra stjórnvalda á þeim lista. Frú forseti. Ég skil ekki enn afstöðu Sjálfstæðisflokksins í þessu máli því að orðin eru oft svo ólík gjörðunum. Sjálfstæðisflokkurinn lék aðalhlutverkið, hann skrifaði handritið, hann skrifaði lögin og dansana þótt hæstv. forsætisráðherra hafi hugsanlega séð um leikstjórn síðustu árin. Meira að segja landsfundur Sjálfstæðismanna minnti þá á að kannski væru einhverjir menn þar að gerast aðeins of lokaðir í þessum málaflokki og samþykkti stefnu undir yfirskriftinni Bjóðum þau velkomin.

fengið afhentan lista hjá Útlendingastofnun með nöfnum þeirra einstaklinga sem hafa fengið samþykkta fjölskyldusameiningu. Utanríkisráðherra hefur upplýst um það að hann hafi sent þennan lista til stjórnvalda í Egyptalandi og þau hafa hann í fórum sínum. Ég geri ráð fyrir því að þau hafi nú einhvers konar vinnulag með það, því að eins og hv. þingmaður nefnir þá hafa fleiri ríki sent lista með nöfnum ríkisborgara, dvalarleyfishafa eða aðstandenda sinna sem þau hafa reynt að koma yfir landamæri. Það er einhver tími liðinn síðan þessi listi barst þarlendum stjórnvöldum og hann er líklega þar í meðförum þeirra. Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig það vinnulag er

Hæstv. forseti. Í liðinni viku boðaði hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að sjálfstætt starfandi háskólar á landinu hljóti óskert fjárframlag frá ríkinu til jafns við opinberu háskólana gegn afnámi skólagjalda. Um er að ræða þrjá háskóla: Háskólann í Reykjavík, Háskólann á Bifröst og Listaháskóla Íslands. Svo að það sé sagt strax í upphafi þá finnst mér andi þessarar hugmyndar góður og jákvætt sem hæstv. ráðherra hefur sagt, að það sé réttlætismál að greitt sé jafnt fyrir hvern nemanda af hálfu ríkisins, hvernig svo sem rekstrarformið er á skólanum sem viðkomandi sækir. Viðræður um sameiningu Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst standa yfir og óljóst hvað kemur út úr þeim samræðum. Í kjölfar tilkynningar hæstv. ráðherra lýsti Listaháskólinn því strax yfir að skólinn hygðist fella niður skólagjöld frá og með næstu haustönn. Háskólinn í Reykjavík hefur á hinn bóginn lýst því yfir að skólinn muni ekki taka tilboði hæstv. ráðherra. Í tilkynningu frá skólanum kemur fram að með því að samþykkja hugmynd hæstv. ráðherra um aukið ríkisframlag gegn afnámi skólagjalda myndu rekstrartekjur skólans skerðast um 1.200 milljónir á ári. Þetta helgast af því að það er mishá greiðsla með hverjum nemanda miðað við hvaða nám viðkomandi stundar og listnám er í hæsta flokki á meðan nám í félagsvísindum er í þeim lægsta. Nú má búast við því að einhverjir þeirra skóla sem tækju þessu tilboði ráðherra myndu þurfa að stefna að því að fjölga nemendum til að dæmið gengi upp. Ef horft er t.d. til Háskólans á Bifröst er hann eingöngu með nám á sviði félagsvísinda sem er í lægsta greiðsluflokki, eins og sagt hefur verið, og ljóst að 100% greiðsla í þeim flokki myndi ekki duga til að mæta því gati sem myndaðist ef skólagjöld væru felld niður. Í þessu samhengi vil ég velta upp þeirri spurningu til hæstv. ráðherra hvort áætlanir um að auka ekki við fjárheimildir háskólastigsins rími við þessar tillögur. Hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að dæmið gangi upp ef ekki stendur til að auka við fjárheimildir háskólastigsins þar sem búast má við umtalsverðri fjölgun nemenda?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og líka reifun á málinu. Hann fór ágætlega yfir stöðu málsins. Í fyrsta lagi til að svara beint spurningunni þá er í fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar gerð sókn fyrir háskóla í landinu með innleiðingu á árangurstengdu fjármögnunarlíkani háskólanna sem beðið hefur verið eftir í talsvert mörg ár. Með því að breyta fjármögnunarlíkani háskólanna erum við að innleiða það hvernig við útdeilum fjármunum til háskólanna og þar kemur aukið fjármagn á næstu árum inn í fjármálaáætlun. Er gert ráð fyrir því, miðað við að tveir skólar af þremur sem eru einkareknir fari þessa leið, að fjármagn til annarra skóla skerðist ekki sem því nemur. Það er mikilvægt að taka það fram að um er að ræða nokkur hundruð milljónir, kostnaðurinn sem af 40 milljörðum sem fara til háskólastigsins á ári hverju og er aukning í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Það er þannig sem þetta kemur inn á háskólastigið. Það er mikilvægt að mínu mati þegar við erum að horfa til Norðurlandanna, árangurs þeirra með háskóla með mismunandi rekstrarform, að sjá

markmið um að nálgast fjármögnun háskólastigsins með þeim hætti að nálgast í fyrsta lagi meðaltal OECD-landanna og síðan til lengri tíma meðaltal Norðurlandanna. Við sjáum, og það er rétt hjá hv. þingmanni, að þar er fjármagnið meira ef við skoðum það á hvern nemanda en það er mikilvægt að skoða það líka í gömlu kerfi reiknilíkans sem búið var til árið 1999. Þá var erfitt fyrir skólana að vera í sókn, þá var borgað fyrir mjög magndrifið kerfi. Það var gott að setja eins marga nemendur og mögulegt var inn í skólana til að fá fjármagn en það sama var ekki að segja um hvort það myndi borga sig að láta þá útskrifast og klára námið. námið. Ég tel að þegar við erum komin með árangurstengda fjármögnunarlíkanið sem var í samráðsgátt og við erum að leggja lokahönd á — þessi ákvörðun gagnvart sjálfstætt starfandi skólunum var ein af lokaákvörðunum í að klára það verkefni — þá geti skólarnir farið í sókn og sótt í auknar fjárheimildir sem þessi ríkisstjórn hefur forgangsraðað í þágu háskólanna til að komast nær meðaltali Norðurlandanna.

Frú forseti. Það virðist vera nokkuð almenn og útbreidd vissa um það í samfélaginu að við Íslendingar séum mjög góðir í að bregðast við þegar náttúruhamfarir verða enda búum við í landi þar sem náttúran minnir óþyrmilega á sig reglulega, hvort sem það eru ofanflóð, óveður, jarðskjálftar eða eldgos. Veruleikinn hjá okkur núna er hins vegar af allt öðrum toga en oft áður vegna síendurtekinna eldgosa og jarðhræringa á þeim bletti landsins þar sem mikill meiri hluti landsmanna býr. Og þar sem meiri hluti landsmanna býr eru jafnframt mikilvægir innviðir, t.d. vegir, orkuver, atvinnurekstur og heimili fólks eins og við þekkjum. Þetta ástand hefur nú þegar skapað langvarandi og gríðarmikið álag. Við vitum ekki hversu lengi þetta ástand varir við Grindavík og við vitum heldur ekki fyrir víst hvaða svæðum og innviðum verður næst ógnað né hvenær það gerist. Það er gott að vera góður í viðbragði en í þessu ástandi reynir líka á úthaldið; úthald björgunarsveita, lögreglu, almannavarna og allra þeirra sem hafa hlutverk í því gangvirki sem tryggir öryggi okkar allra. Það liggur fyrir að nú þegar hefur þetta langvarandi álag tekið sinn toll af þeim sem sinna þessu mikilvæga hlutverki og talsverð umræða skapast um það hvernig best sé að bregðast við því. Gleymum ekki að lögreglan er undirmönnuð og það sama gildir um almannavarnir. Björgunarsveitirnar eru svo ólaunaðir sjálfboðaliðar og þannig hefur það verið lengi. Ætlum við að styrkja lögregluna og almannavarnakerfið allt til að mæta þessu betur en verið hefur? Þetta er ekki áhlaupsverkefni heldur langvarandi ástand og mikil óvissa um hvar og hvenær þörfin á viðbragði verður mest. Ætlum við áfram að treysta á sjálfboðaliða í sama mæli og verið hefur í gegnum björgunarsveitirnar sem hafa verið að benda á að viðbragð á Reykjanesskaga geti dregið úr viðbragðsþrótti annars staðar á landinu? Hvaða áform eru uppi um að bregðast við þessu mikla álagi hjá öllum þessum aðilum hratt, vel og örugglega?

Hv. þingmaður spyr hvernig við ætlum að bregðast við því aukna álagi sem er orðið hér hvað varðar almannavarnaviðbragð. Ég get svarað því með þeim hætti að fyrst og síðast erum við að bregðast við með því að við erum með nú þegar í gangi heildarendurskoðun á almannavarnalögum. Við hófum þá vinnu síðsumars á síðasta ári og erum búin að vera að fara hér hringinn í kringum landið og ræða við almannavarnadeildir og svo aðra þá sem starfa að almannavörnum, eins og lögregluna einnig. Ráðherra gerir ráð fyrir því að sá starfshópur sem er með þetta verkefni skili tillögum til ráðherra núna í vor og að við munum þá hafa sumarið til að vinna úr því og að hér verði hægt að leggja fram frumvarp með breytingu á almannavarnalögum á næsta þingi, í haust. Ég vil einnig fá að segja, og taka undir með hv. þingmanni, að við Íslendingar erum góð í viðbragði

og þar þurfum við að gera betur, leggja meiri áherslu á forvarnir. Okkar færustu vísindamenn vilja meina að við séum líklega komin í viðvarandi almannavarnaástand alla vega næstu misserin, næstu árin, jafnvel áratugina. Það kallar á það að við þurfum að styrkjaalmannavarnir,

að mæta því sem við stöndum frammi fyrir með einhvers konar endurskoðun á löggjöf og öðru slíku. Við erum þá að sjá mögulega afurð af því einhvern tímann næsta vetur en við erum auðvitað búin að vera í þessu viðbragðsástandi núna í nokkur ár. Þau hafa verið nokkur eldgosin með tilheyrandi jarðhræringum og maður veltir því fyrir sér hvað menn ætla að gera gagnvart lögreglu sem nú þegar er orðin þreytt, hvað menn ætla að gera gagnvart björgunarsveitunum sem nú þegar eru orðnar þreyttar og hvers konar viðbragð við hugsum þar, bæði til skemmri og lengri tíma. Eins og

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni í annað sinn fyrir fyrirspurnina. Það er mjög mikilvægt að við förum yfir almannavarnalögin og og tökum þau til gagngerrar endurskoðunar, sérstaklega í ljósi þess að við erum að öllum líkindum að fara að vera í viðvarandi almannavarnaviðbragði í langan tíma. Hvað ráðherra hyggst gera í því sambandi — ég tek undir með hv. þingmanni að ég held að flestir viðbragðsaðilar séu að verða lúnir og í fyrsta sinn í sögu björgunarsveitanna er orðið erfitt að manna vaktir eins og í Grindavík nú um stundir. Það er nýr veruleiki sem við höfum ekki séð áður. Það er algerlega einboðið í mínum huga að við verðum að styrkja almannavarnirnar og lögregluna til að geta tekist á við þennan nýja veruleika, og ég segi nýjan veruleika því að við höfum verið svo heppin, Íslendingar,

Virðulegi forseti. Ég ætla að gera líkt og flestir hér í dag og beina fyrirspurn minni til hæstv. dómsmálaráðherra. Núna um helgina voru fréttir í fjölmiðlum af einstaklingi sem hafði sótt hér um hæli sem pólitískur flóttamaður. Honum hafði verið synjað um vernd hér á þeim grundvelli að hafa þegar fengið vernd í Grikklandi. Manninum var vísað úr landi og sökum þeirrar hættu sem af honum var talin stafa var honum vísað brott í lögreglufylgd auk þess sem hann fékk á sig endurkomubann. Daginn eftir var hann þó aftur kominn til landsins og er hér enn. Hér er því svo sannarlega ekki um að ræða skilvirka brottför. En við spyrjum okkur eflaust: Hvernig má þetta vera? Hver er tilgangurinn við að leggja út í kostnaðarsaman brottflutning fyrir íslenska ríkið á einstaklingi með skýru endurkomubanni þegar landamærin eru, eins og margir segja, hriplek eins og gatasigti? Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort eitthvað sé að gert til að koma einstaklingnum aftur úr landi og hvort það sé mögulegt að þetta sé eitt af fleiri sambærilegum dæmum úr kerfinu. Hvernig er eftirliti með landamærunum háttað og hvernig má vera að þetta sé sú staða sem uppi er?

Nú er það þannig að ég get ekki tjáð mig um einstök mál og hef ekki upplýsingar um þetta einstaka mál sem hv. þingmaður nefnir hér nema bara úr fjölmiðlum. En því miður virðist það vera þannig að þetta sé ekki einsdæmi sem hv. þingmaðurinn nefnir hér. Við höfum heyrt það áður í fjölmiðlum að sérsveit ríkislögreglustjóra hafi flutt í þvinguðum brottflutningi einstaklinga úr landinu og þeir hafi verið komnir aftur til landsins skömmu síðar. Þetta er sá veruleiki sem við búum við líka inni á Schengen-svæðinu þar sem er frjáls för fólks. Það sem ég get sagt almennt um þessi mál og hef áður sagt er að það ætti að vera hægur vandi fyrir okkur Íslendinga að hafa fulla stjórn á landamærunum þar sem ég ég hugsa að yfir 95% allra þeirra sem sækja landið okkar heim komi í gegnum eina gátt, sem er flugvöllurinn í Keflavík. Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. laga um landamæri er fyrirtæki sem annast flutning farþega til og frá landinu skylt að afhenda lögreglunni upplýsingar um farþega og áhöfn og þessi skylda nær til allra flugfélaga sem hingað fljúga. Hins vegar er í gildi innan ESB tilskipun um farþegaupplýsingar, svokölluð PNR-tilskipun. Þessi tilskipun, sem öll aðildarríki hafa leitt í lög sín, kveður á um á um að flugfélögum sé skylt að miðla upplýsingum um farþega og áhöfn til lögbærra yfirvalda í aðildarríkjum sambandsins. Tilskipun þessi kveður einnig sérstaklega á um hvernig yfirvöldum beri að meðhöndla og vinna farþegaupplýsingar auk þess sem sérstök ákvæði gilda um persónuvernd. Ísland er ekki aðili að þessari tilskipun og hefur því efni hennar ekki verið innleitt í íslensk lög. (Forseti

að við þurfum að efla millilandaflug í gegnum aðra flugvelli heldur en eingöngu Keflavíkurflugvöll. Ég fagna því og þeirri framsýn sem hefur verið á Norðurlandi eystra að nýta þann flugvöll betur og fá norður yfir heiðar erlend flugfélög til þess að bera ferðamenn þangað. að bera ferðamenn þangað. Meiri umsvif flugfélaga kalla þá á meiri umsvif í alla starfsemi á flugvellinum og það kallar á að það verður að vera öruggt og gott landamæraeftirlit. Þetta er eitt af þeim málum sem ég hef lagt áherslu á í mínum störfum,

forseti. Hér mæli ég fyrir frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2024 sem er að finna á þskj. 1074. Um er að ræða annað fjáraukalagafrumvarpið sem lagt er fram á þessu ári. Á undanförnum vikum og mánuðum hafa áhrif jarðhræringa og eldsumbrota á íbúa Grindavíkurbæjar komið æ betur í ljós. Eftir að bærinn var rýmdur vegna kvikuhlaups 10. nóvember síðastliðinn hafa orðið þrjú kvikuhlaup sem hafa leitt til eldgoss. Víða eru varasamar sprungur og skemmdir á mikilvægum innviðum. Landris heldur áfram og jarðvísindamenn útiloka ekki frekari sprungumyndanir og eldgos. Mikil óvissa ríkir um framvindu mála, land rís enn og alls óvíst hvenær Grindvíkingar geta flutt aftur heim. Markmið þessa fjáraukalagafrumvarps er að verja fjárhag og velferð íbúa Grindavíkurbæjar og gefa einstaklingum kost á að losa sig undan þeirri áhættu sem fylgir eignarhaldi á íbúðarhúsnæði í bænum og eyða þannig að einhverju marki því óvissuástandi sem íbúar bæjarins hafa búið við undanfarna mánuði.

einnig rekstrarstuðning við fyrirtæki á svæðinu. Þá er í fjárlögum yfirstandandi árs gert ráð fyrir rúmum 3 milljörðum kr. í stuðningsaðgerðir við íbúa og rekstraraðila í Grindavíkurbæ. Þar vega launagreiðslur og húsnæðisstuðningur þyngst. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 5. og 6. gr. fjárlaga yfirstandandi árs. Frumvarpið er lagt fram í tengslum við annað frumvarp sem mælt var fyrir á Alþingi 15. febrúar sl. og varðar kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavíkurbæ. Í því frumvarpi er lagt til að einstaklingar sem falla undir gildissvið frumvarpsins geti selt íbúðarhúsnæði sitt innan þéttbýlisins í Grindavíkurbæ til sérstaks eignaumsýslufélags á vegum ríkisins sem komið verður á fót. Þá er mælt fyrir um ákveðið fyrirkomulag og skilyrði vegna kaupa, fjárhæðir greiðslna, umsýslu ríkisins á eignum sem keyptar eru af íbúum Grindavíkurbæjar og fjármögnun. Til að hægt sé að framkvæma það sem kemur fram í áðurnefndu frumvarpi er þörf á þessum viðbótarheimildum í 5. gr. vegna lántöku og endurlána auk heimildar í 6. gr. vegna stofnunar eignaumsýslufélags og eiginfjárframlags til félagsins til að standa undir þeim skuldbindingum sem því er ætlað. Virðulegi forseti. Lagt er til að við 5. gr. bætist tveir nýir liðir vegna lántöku og endurlána. Annars vegar er lagt til að ríkissjóði verði heimilt að taka allt að 30 milljarða kr. lán til viðbótar þeirri lántöku sem gert er ráð fyrir í fjárlögum í því skyni að mæta mögulegri fjárþörf sökum jarðhræringa á Reykjanesi. Ekki liggur fyrir hvort og að hvaða marki kostnaður muni falla á ríkissjóð í þessu sambandi og því óvíst hvort heimildin yrði fullnýtt. Lántaka í þessu sambandi gæti verið tímabundin. Hins vegar er lagt til að heimild verði veitt til þess að endurlána allt að 12,5 milljarð kr. til nýs eignaumsýslufélags sem ríkissjóður mun koma á fót um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavíkurbæ í samræmi við frumvarp þess efnis. Fjármagnsskipan félagsins er þannig að eigið fé þess verður nánast alfarið í eigu ríkissjóðs. Félagið nýtur þó ekki ríkisábyrgðar og því þarf að sækja sérstaklega heimildir vegna skuldbindinga sem félaginu er ætlað undirgangast. Félagið verður, til viðbótar við eiginfjárframlag ríkisins, fjármagnað með lánveitingu til félagsins frá ríkissjóði og helstu lánveitendum í Grindavíkurbæ sem verða aðilar að samkomulagi um heildarlausn vegna fyrirkomulags kaupa og fjármögnunar íbúðarhúsnæðis á svæðinu. Með slíku samkomulagi er stuðlað að einfaldri lausn sem lágmarkar heildarkostnað við verkefnið eins og kostur er í réttu hlutfalli við undirliggjandi áhættu. Með hliðsjón af þessu hefur verið unnið að útfærslu samkomulags við lánveitendur sem felur í sér endurfjármögnun lána sem hvíla á eignum sem falla undir frumvarpið. Í samræmi við forsendur samkomulagsins er því annars vegar gert ráð fyrir að endurlán frá ríkissjóði nemi allt að 12,5 milljörðum kr. og hins vegar að framlag lánveitenda verði allt að 22,6 milljörðum kr. vegna endurfjármögnunar áhvílandi lána á íbúðarhúsum. Lánin verða sameinuð í einu skuldaskjali sem gefið verður út á félagið. Lánið getur því numið allt að 35,1 milljarði kr. Endurgreiðsla heildarlánsins verður með fjársópsfyrirkomulagi, þ.e. að afrakstur af undirliggjandi eignum rennur til eigenda kröfunnar í réttum hlutföllum við útistandandi kröfufjárhæð. Greitt verður einu sinni á ári af láninu, þ.e. greiddir verða þeir fjármunir sem félagið hefur fengið vegna sölu eða leigu fasteigna eða vegna bótagreiðslna frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Tryggt verður að afborgun lánsins verði þó aldrei hærri fjárhæð en þannig að félagið haldi örugglega á nægilegum fjármunum til eðlilegs rekstrarkostnaðar næstu missera. Þá er í frumvarpinu er lögð til ein breyting á heimildarákvæði 6. gr. fjárlaga. Lagt er til að við greinina bætist heimild til að koma á fót sérstöku eignaumsýslufélagi sem stofnað verður sem einkahlutafélag til að halda utan um það íbúðarhúsnæði sem keypt verður í Grindavíkurbæ. Áætlaður heildarkostnaður við þau kaup getur numið allt að 61 milljarði kr. Sá kostnaður verður fjármagnaður með eiginfjárframlagi og lánsheimildum. Þannig er ráðgert að leggja félaginu til hlutafé sem áætlað er að geti orðið allt að 25,9 milljarðar kr. til að standa undir kaupum á eignum. Upphæðin fer þó eftir fjölda og samsetningu þeirra sem ákveða að nýta sér úrræðið sem fellur undir gildissvið frumvarps sem lagt hefur verið fram um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavíkurbæ. Miðað er við að stofnhlutafé félagsins verði um 5 milljarðar kr. til að byrja með og hlutafé verði aukið eftir því hvernig skuldbinding félagsins vegna kaupa á eignum raungerist. Hlutafjárframlag ríkissjóðs til félagsins vegna kaupa verður tekið í gegnum sjóðstreymi og birtist því sem samsvarandi eign á efnahagsreikningi. Fjármagnsskipan félagsins verður með þeim hætti að eigið fé þess verður nánast alfarið í eigu ríkissjóðs en miðað er við að lánveitendur eigna í Grindavíkurbæ eigi kost á að eignast óverulegan hlut í félaginu við stofnun þess. Þá verður félagið einnig fjármagnað með sambankaláni, en bæði lánveitendur á svæðinu og ríkissjóður hafa aðkomu að því láni. Það felur í sér að allar tekjur félagsins, sem stafa af mögulegum vátryggingarbótum frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands eða mögulegum eignasölum, koma fyrst til niðurgreiðslu á sambankaláninu eftir greiðslu rekstrarkostnaðar, þar sem ríkissjóður er einnig með hlutdeild, samanber lánaheimild í 5. gr. Tekjur félagsins fara því bæði til lánveitenda íbúðalána í Grindavíkurbæ og ríkissjóðs eftir hlutdeild aðila í sambankaláninu. Það sem eftir stendur þegar félagið er gert upp fer til ríkissjóðs sem eiganda félagsins. fyrir að í samkomulagi við lánveitendur geti falist heimild þeirra til að auka við hlut sinn í félaginu gegn því að umbreyta lánum, eða hluta þeirra, í hlutafé eignaumsýslufélagsins. Lánveitendur kæmu þá með virkari hætti að umsýslu þessara eigna og ráðstöfun þeirra en þó er miðað við að ríkissjóður yrði ávallt meirihlutaeigandi í félaginu sem slíku. Þá mun félagið ekki njóta sérstakrar ríkisábyrgðar vegna þeirra verkefna sem því er ætlað að sinna.

að ná tökum á verðbólgu þannig að við sjáum hana minnka og í framhaldinu stýrivexti lækka. Við vorum með þrjú meginmarkmið í þessu máli. Í fyrsta lagi að gera Grindvíkingum kleift að fjárfesta á nýjum stað og eignast nýtt heimili. Númer tvö að lágmarka neikvæð áhrif á ríkisfjármálin og ríkissjóð og númer þrjú að fá fjármálastofnanir og lánveitendur á svæðinu með okkur að þessari heildarlausn. Þessi útfærsla uppfyllir þessi markmið en auðvitað kostar þetta sitt og við höfum tekið ákvörðun um það, sem betur fer, að þegar 1% landsmanna lendir í hremmingum og hamförum komi 99% til aðstoðar. Við sem stjórnvöld og fjárveitingavald stöndum frammi fyrir erfiðu verkefni þegar kemur að ríkisfjármálum. Staðreyndin er einfaldlega sú að við eyðum allt of miklum peningum. Við erum með miklar eignir hjá ríkinu sem ég tel eiga að vera forgangsatriði að losa okkur við. við. Við gætum einfaldað efnahagsreikning ríkisins mjög mikið. Við erum land sem greiðir eina hæstu skatta sem þekkjast þannig að við leysum ekki vandamál sem við stöndum frammi fyrir með því einu að hækka skatta enn frekar og ég er einfaldlega ekki með það á dagskrá að hækka skatta. En ég er sannarlega með það á dagskrá að fara betur með almannafé.

Hérna erum við að auka erlendar lántökur til að standa á bak við Grindvíkinga. Það er alveg klárt mál að annaðhvort þurfum við að fara í mikið aðhald í ríkisfjármálunum eða hækka skatta til að afla tekna til að greiða þennan

um það hvernig eigi að mæta þeirri stöðu sem við erum í með tilliti til verðbólgu, vaxtastigs og ríkisfjármála. Þetta er heimildarákvæði. Við vitum ekki hvort það mun reyna á það eða ekki. Segjum að það myndi reyna á það. Þá skil ég hv. þingmann þannig að hann væri að leggja til að við myndum sækja þessar 30.000 milljónir til atvinnulífsins til þess að fjármagna þessa aðgerð á þessu ári. Það myndi ég telja stórkostlega ábyrgðarlaust. En ég vona að hv. þingmaður geti verið sammála mér í því að vandi ríkissjóðs er ekki tekjuvandi.

Herra forseti. Að sjálfsögðu erum við öll sammála um að við þurfum að taka utan um Grindvíkinga eins og við mögulega getum. Þar er algerlega þverpólitískur stuðningur

í 0,838%, sem gæfi okkur nákvæmlega þessa 30 milljarða í ríkiskassann sem hæstv. fjármálaráðherra er að óska eftir heimildum fyrir núna

Hér kemur hv. þingmaður og segir „með fullri virðingu“, og apar síðan eftir mér í einhverjum tón það sem ég sagði og kyndir síðan undir það að ég vilji einfalda efnahagsreikning af því að ég vilji spillingardans fyrir mig eða mína, eða flokksfélaga mína. Ég veit hreinlega ekki hvernig ég á að svara því öðruvísi en svo að hv. þingmaður virðist ekki þekkja þá sem hér stendur neitt. Ég myndi vilja heyra hvað hv. þingmanni finnst um það hvort við ættum yfir höfuð að losa okkur undan einhverjum eignum sem ríkið á í dag. ríkið á í dag. Þegar ég tala fyrir því að einfalda efnahagsreikning ríkissjóðs og ríkisins þá er það ekki eingöngu vegna þess að ég er þeirrar skoðunar og er hugmyndafræðilega þar stödd að það sem ríkið á að sinna eigi að vera skýrt og afmarkað og láta eigi aðra um annað, heldur er það líka vegna þess að ég horfi á þær áskoranir sem blasa við okkur, hvort sem það eru þær náttúruhamfarir sem þegar hafa orðið eða verða mögulega áfram,

ríkisins og þeirra sem þar starfa í þau verkefni sem ríkið á að sinna. Hv. þingmaður kann að vera ósammála mér í því og það er allt í lagi. En ég er þeirrar skoðunar að við getum með ábyrgari hætti farið með almannafé og leiðin sé ekki að hækka skatta, hvorki til að mæta þessari aðgerð eða bara yfirleitt, enda greiðum við eina hæstu skatta í heimi og vandi ríkissjóðs er ekki tekjuvandi.

að henda því beint í fangið á fasteignaeigendum, á fólkinu í landinu, með hækkandi fasteignasköttum. Þetta er alveg með hreinum ólíkindum. Þetta er rörsýn sem er

Herra forseti. Ég nálgast mál almennt þannig að líta til þess hvernig önnur lönd gera hlutina. Mér finnst það ágæt leið til að máta það sem við erum að gera hér. Það getur vel verið að hv. þingmaður geri það almennt ekki en það er þá bara ólík sýn á það hvernig við nálgumst verkefni fyrir samfélagið. Ég lít almennt til þess og vil að við berum okkur saman við þau lönd sem við almennt berum okkur saman við og viljum bera okkur saman við. Mér finnst heldur ekkert óþægilegt að standa hér og segja að ég sé ósammála hv. þingmanni í skattapólitík vegna þess að ég er einfaldlega þeirrar skoðunar að við séum með nægilega háa skatta á Íslandi og að verkefnið, hvort sem það snýr að verðbólgumarkmiðum, stýrivaxtalækkun

Við munum þurfa að greiða þann reikning einhvern veginn. Annaðhvort lendir hann á bara öllum heimilum landsins og atvinnulífinu líka sem verðbólga og hærri vextir eða það er ákveðið að setja einhvern skatt eða eitthvað svoleiðis á móti til að hafa það svona hnitmiðaðra hvernig á að endurgreiða þennan reikning. Við getum ekki hlaupist frá því að það er reikningur samt sem áður. En óháð því þá finnst mér þetta frumvarp hérna áhugavert. Það er loksins komið fram frumvarp sem eyðir ákveðnum ótta, ákveðnu óöryggi hjá

Mér finnst það skipta máli í heildarsamhengi þessa máls og þeirra mála sem við erum að tala um. Hvaða tímaramma erum við að tala um? Við höfum heyrt nefnilega um nokkra tímaramma en mig langar að heyra frá fjármálaráðherra hvaða sviðsmyndir er verið að vinna með.

hef því miður ekki svörin við en get þó sagt að það sem við erum að reyna að ná utan um með þessu frumvarpi er í raun að taka áhættu og óvissu frá íbúum í Grindavíkurbæ til ríkisins og við þurfum þá að bera þá áhættu og búa við þá óvissu að við vitum ekki hvað er raunhæft í Grindavík. Svo breytist þetta svo hratt. Nú er verið að tala um það í dag að íbúar megi ef þeir kjósa fara heim til sín. Hvort það er til mjög skamms tíma eða eitthvað lengri vitum við ekki. Hvar mun gjósa næst? Við vitum sirka að það mun gjósa aftur. Hvar það verður veit alla vega ekki sú sem hér stendur og ég held enginn. Hversu raunhæft er það þá að þau sem mega fara inn í Grindavík muni gera það? Það eru þá mismunandi hópar væntanlega. Ég held að það sé kannski síður þau sem eru með

Það er eitthvað sem ég veit að nefndin er að skoða. Við setjum síðan tveggja ára markið í frumvarpinu en setjum bráðabirgðaákvæði um að það verði endurskoðað. Þannig að ég held að þetta sé verkefni sem við verðum að vera tilbúin að taka upp og endurskoða eftir því hvernig málum

Forseti. Já, tveggja ára fresturinn. Ég hef nefnilega heyrt það og langaði kannski að fá ákveðna staðfestingu á því hvernig sviðsmyndin er á bak við það, það sé í rauninni ekki hægt að byrja að gera við eða lagfæra svo öruggt sé í kringum sprungurnar sem liggja í gegnum Grindavík fyrr en allt að tveimur árum eftir að jarðhræringum lýkur.

svo umfangsmiklar að hús sem eru jafnvel óskemmd á sprungubakkanum og meira að segja þó nokkuð langt frá honum séu einfaldlega ónýt út af þeim aðgerðum sem þyrfti mögulega að fara í.

það tap, þannig að þessi pakki verður þá ekki stærri en þetta fjáraukalagafrumvarp segir til um.

verði mjög margt af þessu sem hv. þingmaður nefnir orðið skýrara: Erum við á þeim stað að gera við það sem þarf að gera við?

Það er það viðbrögð þingsins eða störf þingsins eru keimlík, finnst mér, í þessum tveimur atburðum. Það koma mál inn í þingið með mjög skömmum fyrirvara sem þarf að bregðast við. Það er tiltölulega ómögulegt að átta sig á heildarsamhengi hvers frumvarp fyrir sig, miðað við hvað fer að gerast næst eða jafnvel hvað hefur gerst áður. Það er í rauninni svona helsta umkvörtunarefni mitt hvað þingstörfin varðar. Ég fagna því mjög að þetta frumvarp sé komið fram,

Þess vegna gerist það þegar maður heyrir útskýringar frá einhverjum jarðvísindamönnum eða afspurn af því hvað þar er verið að fjalla um eða andstæðar skoðanir að þá veit maður ekki alveg hverju maður á að trúa, hverju maður á að taka mark á á þann hátt að það sé gagnlegt til ákvarðanatöku. Eitt af því sem ég hef heyrt og mig langar að vita hvort sé

og hver viðmiðunarpunkturinn er þangað til að þeir mánuðir byrja að telja er væntanlega eftir að kvikuinnskotin o.s.frv. hætta,

án þess að eiga það á hættu í rauninni að viðgerðirnar eyðileggist einfaldlega í frekari jarðhræringum, bara upp á áhættu að gera. Ef við erum að horfa upp á tveggja ára ramma eftir að jarðhræringum lýkur þá finnst mér það vera nauðsynlegar upplýsingar í rauninni fyrir landsmenn, fyrir þingið, fyrir Grindvíkinga sérstaklega, að vita að það er ekki að fara að vera nein starfsemi í Grindavík eins og var áður fyrr en í fyrsta lagi eftir þann tíma. Kannski verður hún takmörkuð á einhvern hátt, að einhver svæði séu aðeins öruggari en önnur og hægt að búa í þeim á einhvern hátt en það verður ekki skólastarf væntanlega, eða það verður alla vega að setja það upp á einhvern annan hátt og þess háttar.

uppkaup. Hversu langan tíma hefur fólk til þess í rauninni að nýta þetta úrræði þangað til það getur byrjað að taka ákvörðun um að snúa til baka? Mér finnst vanta að það sé sagt skýrt og tekin í rauninni ákvörðun um það. Ef það er þannig að það er þessi tveggja ára rammi eftir að jarðhræringum lýkur þá held ég að það þurfi að segja það bara beint út.

að fá einhverja heildarmynd af því hvað þarf í raun og veru að gerast til að byrja með til að það verði hægt að byggja upp aftur í Grindavík hvað tímarammann varðar, eða hvað?

ekki það flókin. Eins og var kallað eftir hérna í andsvörum áðan við ráðherra þá skiptir þetta fjármagn alveg máli hagkerfislega séð.

það þarf líka að taka ákvörðun um það hvernig á að koma til móts við þær efnahagsbreytingar sem verða vegna þessarar innspýtingar. Það er hækkun á húsnæðisverði. Það þarf að svara því. Það verða verðbólguáhrif af þessari ákvörðun. Hvernig á að svara því eða verður því bara vísað til Seðlabankans aftur eins og hefur í rauninni

Það er alveg það sem maður fékk tilfinningu fyrir, að þeim pakka var alveg haldið frá fjárlögum. Það eru einhverjar upphæðir í almenna varasjóðnum hann er búinn að fara eins og hann fór út af þessu ástandi og mun þurfa fjármögnun fyrir það væntanlega líka að einhverju leyti, en sem sagt aðgerðirnar sem munu koma til að koma til móts við kröfur vinnumarkaðarins og atvinnulífsins vegna kjarasamninga

Þetta spilar allt saman þegar við erum að koma og glíma við þessar aðstæður, svona neyðaraðstæður eins og koma hérna. Þegar það er verið að útvista t.d. efnahagsákvörðunum til bæði Seðlabanka og til í rauninni atvinnulífsins í kjaraviðræðunum,

merkilegt nokk. Við vitum ekki hvað hitt og þetta kostar þegar á að reka það, þegar það er síðan verið að reka það kostar það miklu meira en við bjuggumst við.

en þetta er það besta sem við getum gert núna. Þannig að stefna er ekki tekin. Það eru tekin hænuskref. Þetta er gott hænuskref en þetta er samt hænuskref.

Það frumvarp var keyrt í gegnum þingið á einum degi. Í því frumvarpi var skattahækkun á landsmenn.

er gert ráð fyrir að verðbólgan í ár verði 5,6%. Stýrivextir í landinu eru 9,25%. Seðlabankinn lækkaði ekki stýrivexti

og það mun leiða til hækkana komi ekki framboð á móti. Það er gríðarlega mikilvægt að framboð verði stóraukið á húsnæði til að slá á verðbólgu og að fólk geti fengið húsnæði á hagstæðum kjörum.

Hvernig verður þetta lán borgað á endanum? Jú, með skattlagningu. Skattborgararnir munu þurfa að borga þetta lán sem á að taka núna, allt að 30 milljarða. Hvernig hefði verið hægt að fjármagna þetta með öðrum hætti? Jú, það hefði verið hægt að gera með niðurskurði á fjárlögum, niðurskurði á fjárveitingum og skattahækkunum.

þegar skilmálabreytingar verða á húsnæðislánum. Út af hverju? Verðbólgunni. Út af 9,25% stýrivöxtum og vegna þess að ríkisfjármálunum er ekki beitt markvisst í baráttunni gegn verðbólgunni. Það er ástæðan. Og núna

Þetta eru ekki góð ríkisfjármál. Þetta er ekki góð stefna í ríkisfjármálum og sýnir það stefnuleysi sem er hjá ríkisstjórninni.

Það er fjármögnunin sem skiptir öllu máli. Íslenskt samfélag hefur orðið fyrir áföllum vegna eldsumbrotanna á Reykjanesi og heilt bæjarfélag mun kannski fara í eyði.

Það er alveg klárt mál að við þurfum að borga þetta erlenda lán í framtíðinni með sköttum, hvernig sem við förum að því. Það er betra að reyna að

frá Alþingi til að geta ráðist í mikilvægar aðgerðir til handa Grindvíkingum sem hafa í rauninni gengið í gegnum slíkar og þvílíkar hamfarir að því verður eiginlega ekki með orðum lýst. Ég get eiginlega ekki ímyndað mér hversu hræðilegt það er að hversu hræðilegt það er að vera sviptur upp úr rúmi og þurfa að yfirgefa öryggi sitt, heimili sitt og vita í rauninni ekkert hvað um mann verður í kjölfarið.

Við erum þegar að greiða 117 milljarða á ári í vexti. Við í Flokki fólksins erum ekki hlynnt því að halda áfram að taka erlend lán, halda áfram

taka meiri ábyrgð á samfélaginu með okkur og leggja meira í það. Það er skemmst frá því að segja að við í Flokki fólksins komum hér með frumvarp um breytingar á bankaskatti þar sem við óskuðum eftir því að hann verði færður ekki bara í fyrra horf, sem myndi

Að sjálfsögðu er algjörlega frábært ef vel gengur. En ef vel gengur og það sérstaklega á kostnað íslenskra fyrirtækja og íslensks almennings í þeirri stöðu sem hefur skapast hér með aukinni verðbólgu og brjálæðislega háum stýrivöxtum, með auknum og endalausum álögum á íslenska borgara — það er það sem málið snýst um, að halda áfram að beygja bognu bökin, halda áfram að sækja hverja krónu í vasa skattgreiðendanna, halda áfram að verja stórútgerðina, kvótakóngana. Hvað skyldi nú Arnarlax greiða fyrir aðganginn og mengunina fyrir vestan í laxeldinu sínu?

frá því að greiða staðgreiðslu af því sem við greiðum inn í lífeyrissjóðina þegar við gerum það. Þeir eru með undanþágu frá skattalögum, þeir halda eftir skattinum sem við hefðum annars greitt eins og við greiðum af öllu, af tekjunum okkar og hverju sem er.

Hverjir eru það sem eru aflögufærir? Er það íslenskur almenningur? Eru það íslensku heimilin eða litlu og meðalstóru fyrirtækin, þau sem eru í rauninni að bugast undan byrðinni sem er verið að leggja á þau núna í því ófremdarástandi sem ríkir í efnahagskerfinu? Að sjálfsögðu ekki. Þeir sem eru aflögufærir eru þeir sem vita ekki hvað þeir eiga að gera við peningana sína, sem eru búnir að fjárfesta í nánast öllu, bara landið og miðin eru einfaldlega komin í þeirra eigu og þeir reka það hér, eiga orðið meira og minna allt í samfélaginu. Það er orðið dapurt að horfa upp á það hvernig þessi ríkisstjórn er hreinlega að spila Matador, leyfir græðgispungum að spila Matador um allt það sem okkar er. Og það að kalla endalaust eftir því, ef eitthvað gengur vel, að við eigum að losa okkur við það og selja það fær mig til að velta því t.d. fyrir mér

að auka á lántöku ríkissjóðs sem þegar er að greiða 117 milljarða í vexti — þessar tölur eru svo gígantískar að maður getur ekki eiginlega séð það fyrir sér. Ég veit ekki hvort það myndi fylla bara allan þennan sal af 5.000 eða 10.000 kr. búntum. 117.000 milljónir, við skulum átta okkur á því, 117 milljarðar í vexti af lántökum sem ríkissjóður verður að standa undir.

Við í Flokki fólksins erum ekki sammála því. Við munum ekki greiða þessum þætti í fjáraukalögunum okkar atkvæði, að færa í rauninni auknar álögur á samfélagið í heild sinni. Við viljum sækja peningana þangað sem allar hirslur eru fullar fjár. Það er bara þannig. Við skulum heldur ekki gleyma því, þegar ég tala um staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóðina, að það eru ótrúlega að það eru ótrúlega margir fallnir frá áður en kemur að því að þeir nái að taka út úr lífeyrissjóðnum og nýta sér þau réttindi sem þeir hafa verið að safna upp á starfsævinni. á starfsævinni. Það er sárara en tárum taki hreinlega, herra forseti, að einu lausnirnar eru alltaf þessar; að vernda í rauninni peningaöflin, nákvæmlega eins og var gert í efnahagshruninu 2008 þar sem átti að reisa skjaldborg um heimilin en 15.000 fjölskyldur misstu heimili sín. En það var reist skjaldborg um fjármálaöflin. Það var það sem þurfti að vernda, fjármálaöflin, það þurfti að passa þau, græðgismaskínuna. Það þurfti að passa þau. Það þurfti að greiða milljarða í SpKef. Það þurfti að greiða milljarða í Sjóvá almannatryggingafélag. Á meðan var verið að bjóða upp heimilin af fjölskyldunum í landinu. Við í Flokki fólksins fordæmum slíka stjórnunarhætti. Við fordæmum stjórnvöld sem sjá aldrei úr augunum út öðruvísi heldur en að ráðast á almenning, heimilin í landinu, lítil og meðalstór fyrirtæki og setja allar byrðarnar þangað. Við í Flokki fólksins segjum einfaldlega: Sækjum fjármagnið þar sem það er fyrir og hikum ekki við það. 30 milljarða í bankaskatt strax, herra forseti. Það er það sem Flokkur fólksins hefur kallað eftir og hefur mælt fyrir frumvarpi þess efnis. Það eru ýmis spil til í spilastokknum önnur en þau að ráðast að innviðunum og ráðast að

Ég get staðið undir því í einhvern tíma en ég get alveg staðið við það og sagt það hér og nú: Það þarf að vera með ansi góðar tekjur ef fólk á ekki að missa heimili sín í þeirri stefnu sem er rekin af þessari vanhæfu ríkisstjórn.

Nú er það svo að það er algjör samstaða í þinginu um að hjálpa Grindvíkingum og sú samstaða varð t.d. allt að því áþreifanleg í samráðshópi þingmanna vegna uppkaupa húsnæðis í Grindavík sem ég sat í fyrir hönd Flokks fólksins. Þar var ákveðið að fara í uppkaup á eignum þeirra Grindvíkinga sem þess óska og ákveðið að miða við 95% af brunabótamati eignanna. Að sjálfsögðu þarf að fjármagna þau kaup með einhverjum hætti en það er bara ekki sama hvernig það er gert og forðast þarf með öllum ráðum að sú fjármögnun auki byrðar heimilanna í landinu með meiri verðbólgu og þeim auknu vaxtabyrðum sem alltaf virðist fylgja í kjölfarið sem eina úrræðið í baráttunni gegn henni. Nú er það svo að heimilin sem mest skulda og minnst eiga hafa borið allar byrðarnar af baráttunni gegn verðbólgunni á meðan betur stödd heimili hafa sloppið gríðarlega létt frá þeim. Það er augljóslega ekki hægt að réttlæta það með neinum hætti því a.m.k. ættu heimilin að bera hlutfallslega svipaðan kostnað af verðbólgunni en þess í stað bera þau sem minnst hafa hann allan, á meðan efnuð og skuldlítil heimili sleppa alveg. Auknar lántökur ríkissjóðs munu hafa bein áhrif á verðbólguna sem mun án tafar gefa Seðlabankanum fleiri ástæður til frekari vaxtahækkana. Það er lítið unnið ef hjálpa á Grindvíkingum með því að koma öðrum heimilum á vonarvöl og ég er algjörlega sannfærð um að eins mikið og Grindvíkingar þurfa á hjálp að halda þá eru þeir ekki að biðja um að kostnaðinum verði velt beint út í verðlagið. Í frumvarpinu er því ekki slegið föstu hversu mikið þurfi að draga á þessa lánalínu en reynslan segir manni að það sé líklegra en ella að gengið verði á lánalínuna að fullu.

sem myndi gefa ríkissjóði a.m.k. 10,3 milljörðum meira í aðra hönd en 0,145% sem hann er í núna. Fyrir síðustu jól lagði Inga Sæland svo til að bankaskatturinn færi upp í 0,838% tímabundið eða þar til stýrivextir myndu lækka niður fyrir 5%, enda græða bankarnir mest á hækkun vaxtanna. Hækkun bankaskattsins upp í 0,838% myndi skila 30 milljörðum í auknar tekjur á einu ári. Sömu upphæð og nú stendur til að taka með erlendu láni. Bara með því væri búið að leysa þann vanda sem ríkissjóður stendur frammi fyrir vegna uppkaupa húsnæðis í Grindavík. Athugið að þrátt fyrir hækkunina sem formaður Flokks fólksins lagði til, væri bankaskatturinn samt vel undir 1%. Alltaf Alltaf þegar mælt er fyrir hækkun bankaskatts eru helstu rökin gegn hækkuninni þau að bankarnir myndu velta þessum kostnaði beint út til neytenda í formi hærri vaxta og þjónustugjalda, eins og andmælendur þessara frumvarpa beri hag neytenda svo svakalega fyrir brjósti. En öll dæmi og sá kaldi veruleiki sem blasir við sýna fram á að svo sé alls ekki. Enda er auðvelt að mótmæla þessum rökum. Í fyrsta lagi er nóg að skoða sögu bankanna frá lækkun, þar sem álögur þeirra á neytendur hafa bara alls ekki lækkað, heldur þvert á móti hækkað í jöfnu hlutfalli við undanlátssemi stjórnvalda gagnvart þeim. Í öðru lagi sýna hagnaðartölur bankanna fram á það sem ég hef ítrekað og oft bent á; að með vaxtahækkunum sínum sé Seðlabankinn að beina fjármunum heimilanna til bankanna í bílförmum á færibandi því að stóraukinn hagnaður þeirra er fyrst og fremst vegna vaxtatekna. Heimilin eiga þetta fé. Þó að það bæti þeim ekki skaðann er a.m.k. hægt að nota það til að koma í veg fyrir að meira verði af þeim tekið og að hægt verði á flutningalestinni til bankanna. Í þriðja lagi má sjá það á vaxtahækkunum undanfarinna tveggja ára að bankarnir fara almennt ekki slíku offari í vaxtahækkunum og við höfum horft á undanfarið nema með skýrum tilmælum frá Seðlabankanum. Þeir eru ekki alveg jafn fljótir að hlýða tilmælum hans niður á við, þó það sé önnur saga, en að jafnaði eru breytilegir vextir þeirra á fasteignalánum um 2% hærri en stýrivextir Seðlabankans. Í fjórða lagi hafa þjónustugjöld bankanna hverfandi áhrif á fjárhag heimilanna. Þar spila vextirnir stærsta hlutverkið. Þjónustugjöld bankanna hafa hins vegar lítil áhrif á fjárhag Með þessum orðum er ég ekki mæla bót öllum þeim matarholum sem þessi musteri Mammons hafa fundið til að ná fé af neytendum, ég er bara einfaldlega að benda á að þær eru ekkert í samanburði við vaxtabyrðina sem aukin verðbólga myndi hvetja Seðlabankann til að bjóða upp á. Eingöngu þarf einfalda lagabreytingu til og ef einhversstaðar er fé að finna er það í bönkunum. Á neyðartímum er fáránlegt að halda áfram að hlífa þeim sem mest hafa á meðan endalaust er þjösnast á öðrum. En það er fleira sem hægt er að gera til að fjármagna aðgerðir til stuðnings Grindavíkur annað en að fara í lántökur. Það mætti t.d. hækka veiðigjaldið. Það er einfalt að gera breytingar á veiðigjaldinu sem myndu skila ríkissjóði auknum tekjum. Hæglega mætti þannig auka tekjur ríkissjóð um hátt í 10 milljarða á ári.

Í dag er lífeyrissjóðssparnaður skattlagður við úttekt en með því að skattleggja hann í staðinn við inngreiðslu myndu tekjur ríkissjóðs aukast verulega án þess að það hefði áhrif á ráðstöfunarfé almennings. Inngreiðslur í lífeyrissjóði árið 2022 námu 389 milljörðum kr. Miðað við 31,45% skatt, sem er lægsta skattþrepið í dag, myndi breytt aðferð skila ríkissjóði auknum tekjum sem nemur 91 milljarði kr. á ári.

Á móti kemur að ekki greiðist skattur þegar sá sparnaður er leystur út og því hefur breytingin ekki í för með sér hlutfallslega rýrnun á ávöxtun lífeyrissjóða. myndi þessi ráðstöfun færa ríkissjóði um 90 milljarða kr. sem myndi óneitanlega hafa víðtækari áhrif á allt það sem ríkið hefur tök á að gera en ekki bara það sem viðkemur Grindavík núna. Eitt af því sem þarf að huga að, hvort sem farið verður í lántökur eða aðrir möguleikar nýttir, sem ég vona svo sannarlega, eru áhrif alls þessa á húsnæðisverð. Eins og við vitum er hækkun húsnæðisverðs einn stærsti þátturinn í vísitölumælingum Seðlabankans og án húsnæðisliðar væri verðbólgan komin undir 5% og vextir væru þar með einnig mun lægri. Burt séð frá öllu öðru þá mun aukin eftirspurn kannski þúsund heimila hafa veruleg áhrif á eftirspurn á fasteignamarkaði og þar með fasteignaverð. Hægt er að fyrirbyggja slík áhrif með því að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölu neysluverðs. Flokkur fólksins hefur lengi mælt fyrir því og formaður flokksins, Inga Sæland, mun einmitt mæla aftur fyrir því síðar í dag. En því miður ríkir ekki samstaða um þetta á Alþingi þó fleiri séu farnir að sjá ljósið. Hins vegar má færa rök fyrir því að innflæði Grindvíkinga á húsnæðismarkaðinn sé þess eðlis að það eigi ekki að hafa áhrif á vísitöluna almennt, enda einstakur viðburður sem mætti kalla einskiptisaðgerð vegna utanaðkomandi óvæntra atburða. Hækkun húsnæðisverðs vegna þessa innflæðis og aðgerða ríkisstjórnarinnar til að auðvelda þeim fasteignakaup ætti ekki því alls ekki að hafa áhrif á vísitölu neysluverðs. Sú hækkun sem líklega verður vegna þessara atburða hefur lítið sem ekkert að gera með kostnaðinn við það að byggja nýtt húsnæði eða viðhalda gömlu. Auðvitað á að taka húsnæðisliðinn alfarið úr vísitölunni, en sé ekki hægt að ná því gegn verður a.m.k. að aftengja húsnæðisliðinn á meðan áhrif þeirra aðgerða sem varða Grindavík eru sem mest. Eftir stendur að nú má ekki vera með rörsýn. Heimilin á Íslandi eru komin að þolmörkum sínum og mörg þeirra yfir þau. Það er samstaða um að hjálpa Grindvíkingum en sú samstaða má bara alls ekki breytast í einhvers konar kergju gagnvart þeim þegar fram líða stundir. Nú þarf að nýta sköpunarkraftinn sem býr í flokkunum á Alþingi, alþingismönnum, fjármálaráðuneytinu og starfsmönnum þess. Ég trúi því ekki fyrr en það verður að staðfestum veruleika og samþykkt hér á hinu háa Alþingi að ekki sé hægt að gera betur en fara bara beint í lántökur með tilheyrandi afleiðingum fyrir þjóðina alla en þó sérstaklega þau sem verst standa hér. Í þessari stuttu ræðu hef ég lagt fram þrjár tillögur sem allar koma úr ranni Flokks fólksins og við höfum margoft lagt fram. Til upprifjunar eru þær Hækkun bankaskatts, enda fáir sem hafa hagnast jafn gríðarlega á hinum svokölluðu aðgerðum gegn verðbólgunni og þeir sem fá fjármuni heimilanna til sín í bílförmum. Sú aðgerð ein og sér gæti fært ríkissjóði 30 milljarða á ári. Hækkun veiðigjalds gæti fært ríkissjóði hátt í 10 milljarða á ári. Staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóði sem myndi færa ríkissjóði um 90 milljarða á ári.

Innflæðið, eins og ég sagði áðan, má kalla einskiptisaðgerð sem á því ekki hafa áhrif á vísitöluna, verðbólgu eða vaxtahækkanir sem allar hafa langvarandi áhrif. Til að draga saman allt sem ég hef sagt er inntakið það að fjármögnun úrræða fyrir Grindvíkinga megi ekki hafa áhrif á afkomu heimilanna í landinu sem mörg hver eru komin á ystu nöf. Það má ekki ýta þeim fram af henni. Þau eru ekki aflögufær. Á Íslandi eru til miklir fjármunir. Þeir eru bara fastir í girðingum hinna útvöldu. Við þurfum að ná í þá því að þeir koma frá fólkinu í landinu og tíminn til að ná í þá er núna.

snúið að ætla að fara að ráðast í tekjuöflun eða niðurskurð til að greiða fyrir þetta inni á miðju ári. Ástæðan fyrir því að

upp, en við búum í hættulegu landi þar sem er mikil náttúruvá. Í gegnum söguna, þegar það hafa orðið náttúruhamfarir, hafa

byggja upp þanþol í okkar innviðum til að geta tekist á við þessar áskoranir eins og núna. Náttúruvá á Íslandi er ýmiss konar og hún er viðvarandi og verður alltaf. Svo fékk ég í jólagjöf frá góðum manni kirkjuannála 1400–1800 og hef verið að dunda mér við að lesa þá og það er eiginlega endalaus frásögn af náttúruvá og hörmungum.

líka flóðavarnir og slíkt. Ég held að það sé alveg ástæða til þess að við reynum að læra af þessu ástandi sem nú er og að við gerum okkur betur búin til þess að takast á við þessar áskoranir því við getum það alveg

er kveður á um heimildir lögreglu til aðgerða í þágu afbrotavarna, eflir eftirlit með störfum lögreglu og hefur að geyma lagafyrirmæli um vopnaburð lögreglumanna. Frumvarp þetta er afrakstur vinnu dómsmálaráðuneytisins sem staðið hefur yfir undanfarin ár og varðar greiningu og endurskoðun á þeim lagaheimildum sem lögregla hefur til að grípa til aðgerða í þágu afbrotavarna, einkum í því skyni að stemma stigu við skipulagðri brotastarfsemi og brotum sem raskað geta öryggi borgaranna og ríkisins. Með aðgerðum af þessu tagi er átt við heimildir lögreglu til að hafa afskipti af einstaklingum, bein eða óbein, í því skyni að koma í veg fyrir að afbrot verði framið án þess þó að grunur um slíkt brot sé til staðar. Í b. lið 1. gr. lögreglulaga er kveðið á um afbrotavarnahlutverk lögreglu og er það að nokkru nánar útfært í 15. gr. laganna. Lögin mæla hins vegar ekki fyrir með skýrum hætti í hverju slík afskipti geta falist eða hversu umfangsmiklar aðgerðir lögreglu í þágu afbrotavarna kunna að vera. Af því leiðir að lögregla verður að styðjast við almennar heimildir laganna er hún sinnir hlutverki sínu á þessu sviði, m.a. í formi upplýsingaöflunar og eftirlits með stöðum og fólki. Með frumvarpi þessu er ætlunin að skýra, útfæra og styrkja heimildir lögreglu til aðgerða í þágu afbrotavarna og bæta þar með starfsumhverfi lögreglu. Er eins og áður segir einkum horft til þess að efla getu lögreglu til að koma í veg fyrir skipulagða brotastarfsemi og brot sem beinast gegn öryggi ríkisins. Til að átta sig betur á samhengi þessa við störf lögreglu er í frumvarpinu sérstaklega fjallað um lagaheimildir hér á landi og þær bornar saman við heimildir lögreglu á hinum Norðurlöndunum. Af þeim samanburði er ljóst að starfsumhverfi, stofnanauppbygging og lagaheimildir lögreglu á sviði afbrotavarna eru mun takmarkaðri hér á landi samanborið við nágrannaríki, einkum að því er varðar öryggi ríkisins. Segja má að með samþykkt frumvarpsins verði í raun engin breyting þar á, en stigið verður hins vegar skref í þá átt að lögregla geti unnið með markvissari hætti í þágu almennra afbrotavarna, sem og til að sporna gegn skipulagðri brotastarfsemi og tryggja öryggi ríkisins og almennings. Sé horft nánar til efnis frumvarpsins er annars vegar kveðið á um almennar heimildir lögreglu til aðgerða í þágu afbrotavarna og hins vegar afbrotavarnir þegar kemur að aðgerðum gegn skipulagðri brotastarfsemi og afbrotavarnir í þágu öryggi ríkisins. Í grófum dráttum má greina þær heimildir sem frumvarpið hefur að geyma í þrennt: Í fyrsta lagi er verið skjóta skýrri lagastoð undir heimild lögreglu til að afla og nýta upplýsingar sem hún býr yfir í því skyni að stemma stigu við afbrotum. Í því felst heimild til að nýta upplýsingar til greiningar en jafnframt að afla upplýsinga með almennum aðgerðum í þágu afbrotavarna, þar á meðal með því að hafa eftirlit á almannafæri, vakta vefsíður sem opnar eru almenningi og með samskiptum við uppljóstrara. Aðgerðir af þessu tagi verða ekki taldar með tæmandi hætti og er því gert ráð fyrir því í frumvarpinu að þær verði nánar útfærðar í reglugerð sem ráðherra setur. Til viðbótar er kveðið á um sérstaka heimild fyrir lögreglu til að afla upplýsinga frá öðrum stjórnvöldum og stofnunum ef upplýsingarnar eru nauðsynlegar og til þess fallnar að hafa verulega þýðingu fyrir störf hennar í tengslum við rannsókn alvarlegra brota gegn öryggi ríkisins, eða til að afstýra slíkum brotum. Í annan stað er mælt fyrir um afmarkaða heimild lögreglu til að hafa eftirlit með einstaklingum sem tengjast skipulögðum brotasamtökum eða sem sérgreind hætta kann að stafa af fyrir öryggi ríkisins eða almennings. Kjarninn og mikilvægi þessarar heimildar felst í því að lögreglu verður kleift að hafa eftirlit með slíkum einstaklingum án þess þó að þeir séu grunaðir um tiltekið brot. Aðalatriðið er að fyrir liggi áreiðanlegar upplýsingar um að viðkomandi hafi annað hvort tengsl við skipulögð brotasamtök eða af honum kunni að stafa sérgreind hætta. Sé hins vegar grunur um brot til staðar er lögreglu eftir sem áður heimilt að hafa eftirlit með viðkomandi á grundvelli laga um meðferð sakamála. Heimild þessi er því nauðsynleg viðbót við heimildir lögreglu til að stemma stigu við skipulagðri brotastarfsemi og koma í veg fyrir brot sem geta ógnað öryggi ríkisins og borgaranna. Umrædd ákvæði frumvarpsins fela í sér heimild fyrir lögreglu til að fylgjast með ferðum einstaklings á almannafæri og veita viðkomandi eftirför á milli staða. Er hér um að ræða aðgerð sem almennt er nefnd skygging og hefur m.a. það að markmiði að staðreyna grun um afbrot. Lögregla skal þó aldrei viðhafa ítarlegra eftirlit en nauðsynlegt er. Þá skal hún gæta meðalhófs og tryggja að ekki sé gengið nær friðhelgi viðkomandi en tilefni er til hverju sinni. Þar sem eftirlit af þessu tagi er sértækt í þeim skilningi að það beinist að ákveðnum aðilum, einum eða fleiri, er kveðið á um að beiting þess sé háð ákveðnum skilyrðum. Eftirliti verður þannig aðeins beitt hafi lögregla áreiðanlegar upplýsingar um að tiltekinn einstaklingur eða hópur einstaklinga hafi tengsl við skipulögð brotasamtök eða af honum kunni að stafa sérgreind hætta fyrir almannaöryggi. Þá verður úrræði þessu aðeins beitt að undangenginni ákvörðun lögreglustjóra og skal sú ákvörðun í kjölfarið borin undir stýrihóp um skipulagða brotastarfsemi til staðfestingar. Það er því á ábyrgð lögreglustjóra hverju sinni að ákvörðun um að viðhafa eftirlit með einstaklingi uppfylli skilyrði laganna. Ákvörðun skal jafnframt skráð í kerfi lögreglu og um leið tilkynnt gæðastjóra lögreglu. Gildissvið frumvarpsins er þrengt verulega með þessum skilyrðum og verður eftirliti þar af leiðandi ekki beitt við hefðbundnar aðgerðir í þágu afbrotavarna heldur aðeins þegar þær varða skipulagða brotastarfsemi eða teljast ógn við öryggi ríkisins eða almennings. Í þriðja lagi er mælt fyrir um að lögreglu verði við tilteknar aðstæður heimilt að beita þvingunarúrræði í því skyni að koma í veg fyrir brot gegn öryggi ríkisins. Nánar tiltekið er um heimild til haldlagningar að ræða er beinist að þriðja aðila og verður henni aðeins beitt að undangengnum dómsúrskurði. Þá eru þau skilyrði sett að haldlagning sé nauðsynleg og líkleg til að veita lögreglu upplýsingar sem hafi verulega þýðingu fyrir aðgerðir til að koma í veg fyrir brot gegn öryggi ríkisins, auk þess að ríkir almanna- eða einkahagsmunir krefjist þess. Mikilvægi heimildar af þessu tagi felst í því að lögreglu verður gert kleift að afla nauðsynlegra upplýsinga hjá þriðja aðila óháð þagnarskylduákvæðum í lögum. Virðulegi forseti. Skipulagðri brotastarfsemi hér á landi hefur vaxið fiskur um hrygg á síðasta áratug líkt og skýrslur greiningardeildar ríkislögreglustjóra og magn haldlagðra fíkniefna sýna glöggt fram á. Innlend sem og erlend brotasamtök stunda skipulagðan innflutning á fíkniefnum sem og aðra fjölbreytta brotastarfsemi sem ógnar grundvallarhagsmunum íslensks þjóðfélags. Þróun þessarar starfsemi er okkur ekki hagfelld eins og atburðir undanfarið gefa til kynna og merkir lögregla aukna hörku í starfsemi brotasamtaka hér á landi. Manndráp, alvarlegar líkamsárásir og aukinn vopnaburður sýna slíkt svart á hvítu. Að sama skapi má ekki gera lítið úr möguleikanum á að hér á landi kunni að verða framin hryðjuverk eða önnur alvarleg brot gegn öryggi ríkisins eða tilraun til slíks atburðar skipulögð. Nýleg skýrsla greiningardeildar gefur einmitt til kynna sú hætta hafi aukist, í samræmi við þróun í nágrannaríkjum okkar. Með frumvarpi þessu er löggæsluyfirvöldum veitt nauðsynleg verkfæri til að takast á við þá alvarlegu ógn sem hér hefur verið Það er grundvallarforsenda fyrir því að íslenskum stjórnvöldum takist að draga úr umfangi skipulagðrar brotastarfsemi að lögreglu verði veitt raunveruleg og skilvirk úrræði til að grípa til aðgerða áður en grunur um afbrot er til staðar og ná þannig að uppræta starfsemi skipulagðra brotasamtaka og vinna gegn frekari uppgangi þeirra. Í frumvarpinu felast afmarkaðar heimildir til handa lögreglu til að vinna markvisst gegn skipulagðri brotastarfsemi og vernda öryggi ríkisins og almennings. Öfugt við það sem virðist oft mega ráða af opinberri umræðu felur frumvarpið ekki að nokkru leyti í sér víðtækar eftirlitsheimildir með almennum borgurum eða að verið sé að setja á stofn einhvers konar leyniþjónustu. Hin hliðin á þessu máli er að heimildum þeim sem mælt er fyrir um í frumvarpinu fylgir auðvitað mikil ábyrgð og er mikilvægt að tryggja að þeim verði aðeins beitt að uppfylltum skilyrðum laga og ekki í meira mæli en nauðsynlegt er. Vegna þessa gerir frumvarpið ráð fyrir því að eftirlit með störfum lögreglu verði eflt verulega og að sérstakt eftirlit verði með aðgerðum lögreglu í þágu afbrotavarna. Í þessu skyni verður komið á fót innra gæðaeftirliti hjá embætti ríkislögreglustjóra og skal ráðherra skipa í embætti gæðastjóra lögreglu til fimm ára í senn. Jafnframt er nefnd um eftirlit með lögreglu efld til muna og verður nefndarmönnum fjölgað úr þremur í fimm og starf formanns gert að fullu starfi og skal ráðherra skipa formann til fimm ára. Þá verður starfsmönnum nefndarinnar einnig fjölgað. Vegna eðlis og umfangs tiltekinna aðgerða sem lögreglu verður heimilt að beita í þágu afbrotavarna er kveðið á um í frumvarpinu að nefnd um eftirlit með lögreglu skuli hafa eftirlit með að aðgerðir uppfylli skilyrði laganna. Nánar greint, skal lögregla, þegar tiltekinni aðgerð er lokið, tilkynna nefndinni um það eins fljótt og unnt er. Jafnframt skal lögregla við upphaf aðgerðar skrá hana í kerfi lögreglu og tilkynna um það til gæðastjóra lögreglu þannig að tryggja megi rekjanleika aðgerða. Telji nefndin tilefni til skal hún taka aðgerð til skoðunar og sé afstaða nefndarinnar að aðgerðir lögreglu hafi ekki uppfyllt skilyrði laga getur nefndin beint því til lögreglustjóra að tilkynna viðkomandi að hann hafi sætt eftirliti. Er lögreglustjóra skylt að verða við slíkum tilmælum. Vakni hins vegar grunur um refsiverða háttsemi skal nefndin án tafar senda héraðssaksóknara eða eftir atvikum ríkissaksóknara málið til meðferðar. Með þessu er tryggt að einstaklingar geti leitað réttar síns komi til þess að aðgerðir hafi verið viðhafðar að ósekju eða ekki uppfyllt skilyrði laga að öðru leyti. Loks er mælt fyrir um að nefndin skuli skila Alþingi skýrslu ár hvert um störf sín þar sem upplýst er um viðeigandi tölfræði varðandi eftirlit nefndarinnar, almennar ábendingar og athugasemdir varðandi verklag og starfshætti lögreglu, aðgerðir lögreglu í þágu afbrotavarna og tillögur að úrbótum á lögum, ef við á. Frumvarp þetta veitir þannig ríkt og nauðsynlegt aðhald með störfum lögreglu, ekki aðeins á sviði afbrotavarna, heldur einnig almennt og er því ekki aðeins til þess fallið að bæta starfsumhverfi lögreglu heldur einnig auka réttaröryggi borgaranna. Að lokum skal nefnt að frumvarp þetta kveður á um lögfestingu tiltekinna grundvallarákvæða í gildandi reglum um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna frá árinu 1999

er kveður á um að ráðherra setji sérstakar reglur um vopn í eigu lögreglu. Eðlilegra er hins vegar að kveðið sé á um meðferð og notkun vopna í lögreglulögum og reglum settum á grundvelli þeirra frekar en í vopnalögum. Frumvarpið hefur ekki að geyma efnislegar breytingar á þeim reglum sem gilda um þau vopn sem lögreglu er heimilt að nota og hvernig meðferð þeirra er háttað heldur er fyrst og fremst verið að flytja lagastoð reglnanna yfir í lögreglulögin. Jafnframt er lagt til að mælt verði fyrir um í lögum um starfsemi stýrihóps lögreglu um aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi en hópurinn starfar í dag undir forystu héraðssaksóknar og hefur það hlutverk að samræma aðgerðir lögreglu á landsvísu í málaflokknum. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir aðalatriðum frumvarpsins og legg til að málinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og góðrar 2. umræðu.

Ég styð það eindregið að lögregla fái auknar heimildir til að taka á skipulagðri glæpastarfsemi en það er ekki sama hvernig það er gert. Ég treysti því að þetta frumvarp verði rýnt mjög rækilega í allsherjar- og menntamálanefnd út frá þeim kröfum sem við gerum í réttarríki. Ég vil spyrja hæstv. dómsmálaráðherra um mjög afmarkað atriði. Nýlega var greint frá umfangsmikilli lögregluaðgerð í fjölmiðlum þar sem einn hinna handteknu var grunaður um að vera meðlimur í hryðjuverkasamtökum. Haft var eftir samskiptastjóra ríkislögreglustjóra á vef Heimildarinnar að núgildandi lagaumhverfi hefði komið í veg fyrir að lögregla gæti notað og lagt til grundvallar í málinu allar upplýsingarnar sem hún bjó yfir og hafði m.a. fengið frá erlendum lögregluyfirvöldum, enda hefði það getað stefnt lífi og limum uppljóstrara, upplýsingagjafa, í hættu. Ég vil því spyrja: Er hæstv. ráðherra sannfærður um og hefur ráðherra fengið það kirfilega staðfest að staðan í þessu máli og öðrum (Forseti hringir.) sambærilegum hefði verið önnur ef ákvæði þessa frumvarps sem hér er rætt í dag hefðu verið orðin að lögum

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Nú er það svo að ráðherra getur ekki tjáð sig um einstök mál

það gert þá aðgerð auðveldari og að ég tel hefði verið hægt að bregðast hugsanlega fyrr ef lögreglan hefði haft þær heimildir sem við erum hér að óska eftir að lögregla hafi samkvæmt því frumvarpi sem hér er lagt til. Ég vil ítreka það að löggæsla í dag snýr að miklu leyti að frumkvæðisvinnu í formi upplýsingagjafar, (Forseti hringir.) upplýsingaöflunar og greiningar upplýsinga og það er bagalegt

að vekja athygli á þeirri óboðlegu stöðu sem er uppi varðandi mönnun löggæslu á Íslandi. Í dag starfa færri lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu heldur en þegar embættið var stofnað árið 2007. Alþingi þarf að vera mjög vel á verði gagnvart heimildum sem lögregla hefur til eftirlits og til þvingunarráðstafana í breyttum heimi og m.a. í tengslum við afbrotavarnir en það kemur ekki í staðinn fyrir það risastóra verkefni að fjölga lögreglumönnum og styrkja löggæsluna almennt. Við getum ekki stytt okkur einhverjar leiðir og látið það jafnvel bitna á borgaralegum réttindum fólks.

Við höfum heyrt í nokkuð langan tíma mikið ákall lögreglunnar eftir fjölgun lögreglumanna. Ráðherra tekur undir það og það er eitt af stefnumálum ráðherra í sínu starfi að efla lögregluna af öllum mætti. Nú er það svo, eins og ég nefndi hér áðan, að löggæsla í dag er orðin með öðrum hætti heldur en hún var fyrir einhverjum árum eða áratugum síðan. Það er mikil frumkvæðisvinna og það er mikil vinna sem gæti kallast bakvinnsla, þannig að lögreglan hefur styrkt sig hvað þennan þátt varðar, ráðið marga sem við köllum þá borgaralega starfsmenn til lögreglunnar

skýrum fyrirmælum Mannréttindadómstóls Evrópu er forsenda fyrir heimildum lögreglu til slíkra inngripa í friðhelgi einkalífs fólks sem felst í eftirliti með einstaklingum án þeirra vitundar að fyrir hendi sé virkt sjálfstætt eftirlit sem er óháð framkvæmdarvaldinu. Hér er verið að leggja til að lögfestar verði heimildir til að fylgjast með einstaklingum sem hvorki hafa brotið af sér né eru grunaðir um að hafa brotið af sér. Eina eftirlitið með störfum lögreglu sem er óháð framkvæmdarvaldinu í dag,

erum við að óska eftir auknum heimildum lögreglu til að hafa eftirlit með borgurunum í almannarýminu.

Ég bið hæstv. ráðherra að leiðrétta mig ef ég fer rangt með, en það er minn skilningur af svörum hæstv. ráðherra að það sé engin vinna í ráðuneytinu við að setja á fót sjálfstætt eftirlit með lögreglu líkt og tíðkast í þeim ríkjum sem við berum okkur saman við. Ég bið hæstv. ráðherra um að leiðrétta mig ef þetta var rangt skilið.

atriði sem kemur fram í frumvarpinu, með leyfi forseta: „Ákvörðun um að hafa eftirlit með einstaklingi verður aðeins tekin af lögreglustjóra og skal bera hana undir stýrihóp um skipulagða brotastarfsemi til staðfestingar svo fljótt sem auðið er

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir seinni spurningu. Það er ekki vinna í ráðuneytinu gagnvart þessu eftirliti eins og hv. þingmaður nefnir,

settur sem skilyrði í þetta frumvarp. Það er vegna þess að þessar aðgerðir eru ekki þvingunarráðstafanir. Þær fela ekki í sér beinar skerðingar á friðhelgi einkalífs og útheimta ekki valdbeitingu þannig að þessu eftirliti fylgja engar óafturkræfar aðgerðir og þar af leiðandi er ekki talin þörf á því að fara eftir dómsúrskurði.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna og ítreka orð mín hér í dag að það er fullur vilji hjá ráðherra og ráðuneytinu til að standa vel að lögreglunni og styðja lögregluna með öllum mætti í hennar störfum. Eins og ég nefndi hér áðan hefur orðið ákveðin eðlisbreyting á störfum lögreglu þar sem mikil vinna og rannsóknarvinna fer fram, eins og ég sagði, í svokallaðri bakvinnslu, kemur það þannig fyrir að það er ekkert einasta mál þar sem ekki þarf að rannsaka tölvu, síma eða stafræn gögn og við þurfum sérstaklega sérfræðinga m.a. til að fara í gegnum það og sem hafa þekkingu hvað það varðar. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að fjárfesta í lögreglumönnum en ekki síður líka að fjárfesta í tækni og tækjum þannig að lögreglan sé jafn vel búin (Forseti hringir.) og þeir glæpamenn sem hún er að fást við á hverjum degi.

Þess vegna vona ég að sjötti eða sjöundi ráðherra Sjálfstæðisflokksins sýni núna dug og frumkvæði í því að hlúa betur að lögreglunni. Ég tel mikilvægt að stjórnsýslulögin hafi verið dregin fram hér. Ég held að þau muni koma hér að mjög miklu gagni. Ég vil þó vara við því

og fagna því að við erum sammála, ég og hv. þingmaður, í því að það þurfi að standa vörð um lögregluna og löggæslu í landinu. Það er gott að finna þann ríka vilja hér í þingsal og meðal allra þingmanna að við kunnum að meta þau störf sem lögreglan innir af hendi og að við ætlum að standa vörð um þá í hættulegum heimi og hættulegum aðstæðum sem þetta fólk setur sig í á hverjum einasta degi. Ég vil líka fá að ítreka að við eigum framúrskarandi lögreglu á Íslandi, við eigum frábæra lögreglumenn sem sinna sínum störfum oft í mjög krefjandi og erfiðum aðstæðum og þá er það það hlutverk okkar, löggjafans hér, að gera allt sem við getum og í okkar valdi stendur til þess að þeir geti mætti vinnu og sinnt verkefnum sínum af öryggi og fumleysi og þetta frumvarp er liður í því að auka heimildir lögreglunnar.

Hér stendur, með leyfi forseta: „Lögreglu er heimilt, í því skyni að stemma stigu við afbrotum, að nýta, svo sem til greiningar, allar þær upplýsingar sem hún býr yfir eða aflar við framkvæmd almennra löggæslustarfa og frumkvæðisverkefna, þar á meðal samskipti við uppljóstrara, eftirlit á almannafæri og vöktun vefsíðna sem opnar eru almenningi.“ Þetta eitt og sér eru víðtækar eftirlitsheimildir með almenningi. Þarna erum við að tala um aðgang að öllum eftirlitsmyndavélum landsins (Forseti hringir.) sem lögregla fær heimild til að vakta til að setja í einhvern gagnagrunn. Er ráðherra virkilega að segja okkur að það sé ekki verið að gefa út víðtækar eftirlitsheimildir með almenningi?

Ég hef aldrei sagt annað en að þetta er frumvarp um eftirlit á almannafæri en þetta er ekki frumvarp um forvirkar rannsóknarheimildir. Þetta frumvarp snýst að meginstefnu um eftirlit lögreglu á almannafæri samkvæmt ströngum skilyrðum, byggt á almennum afbrotavörnum. Þetta er frumvarp um eftirlit á almannafæri, eins og ég hef sagt, en forvirkar rannsóknarheimildir fela í sér þvingunarráðstafanir gagnvart einstaklingum, svo sem hleranir og haldlagningu, þegar þær ráðstafanir byggja ekki á sakamálalögum. Við erum ekki að óska eftir heimildum

Það sem er verið að leggja til hér er að lögreglan hafi áreiðanlegar upplýsingar, en það er hvergi skilgreint og við vitum ekki hvað það þýðir. Við vitum að það er minna en grunur. Er það símtal frá nágranna sem finnst nágranni sinn eitthvað grunsamlegur? Er það nóg til þess að hefja eftirlit á almannafæri? Og við skulum taka það til greina að eftirlit á almannafæri er íþyngjandi.

þín, er íþyngjandi aðgerð lögreglunnar og hún þarf ekki að hafa til þess grun. Það kalla ég eftirlit með almenningi, víðtækar eftirlitsheimildir með almenningi.

Virðulegi forseti. Svo að ég sé alveg skýr í máli mínu þá

þ.e. að lögregla hafi áreiðanlegar upplýsingar um að tiltekinn einstaklingur taki virkan þátt í eða hafi bein tengsl við skipulögð brotasamtök eða að sérgreind hætta kunni að stafa af viðkomandi fyrir öryggi ríkisins eða almenning. Þá getur lögregla fylgst með ferðum hans á almannafæri eða öðrum stöðum sem almenningur hefur aðgang að, en lögreglustjóri þarf að gefa heimild fyrir þessu eftirliti.

Frú forseti. Við erum hér að ræða afbrotavarnir, mál sem gera á lögreglunni heimilt að bregðast betur en hún getur nú við skipulagðri glæpastarfsemi sem ég held að ekkert okkar velkist í vafa um að fer vaxandi hér í samfélaginu okkar líkt og víðar. Þetta er mál sem fyrirrennari hæstv. dómsmálaráðherra lagði upphaflega fram í árslok 2022 og er síðan eitt þeirra mála sem stjórnvöld kipptu snögglega út af lista þegar þau fóru í skyndilegt sumarleyfi síðastliðið vor. Og nú er málið komið aftur fram. Það hefur verið mjög skýrt, ekki bara í máli stjórnvalda, dómsmálaráðherra hverju sinni, heldur líka í máli lögreglu að lögreglan hér á landi hefur takmarkaðri heimildir en hún hefur á öðrum Norðurlöndum til rannsókna og afbrotavarna. Ekki síst Ekki síst er það lögreglunni hér fjötur um fót í rannsóknarsamstarfi sem nær yfir landamæri. Við höfum líka fengið mjög skýrar vísbendingar um það frá lögreglunni í öðrum Norðurlöndum og frá stjórnvöldum þar

auðvitað komið í veg fyrir árangursríkt samstarf, sem ég held að fyrst og síðast myndi koma illa niður á okkur. Þegar málið var reifað fyrst og lagt fram snerist gagnrýnin, svona eins og ég næ utan um það, fyrst og fremst að tvennu; að

hvaða breytingar voru gerðar á málinu og lúta þær ekki síst að eftirlitinu með lögreglu í ljósi þessara nýju heimilda sem verið er að leggja til. Ég er þeirrar skoðunar, í ljósi þeirrar stöðu sem við búum við og þeirrar reynslu sem ekki bara við heldur nágrannalöndin búum nú yfir, að það sé mikilvægt að lögreglan búi yfir heimildum og verkfærum í samræmi við nágrannaþjóðir okkar til þess, eins og ég fór yfir, að hún geti sinnt starfi sínu og gætt öryggis borgaranna frammi fyrir nýjum og óþekktum aðstæðum og til þess að samstarfið við nágrannaþjóðir okkar sé árangursríkt á þessu sviði. Á sama tíma er það auðvitað gríðarlega mikilvægt að löggjafinn standi vörð um friðhelgi einkalífsins og gæti þess að heimildir lögreglu gangi ekki með óhóflegum hætti gegn þessari friðhelgi, sér í lagi ef það er ekki skýrt að því eigi að fylgja öflugt, sjálfstætt og óháð eftirlit. Lögreglan hefur sjálf kallað eftir skýrara eftirliti. Ég hef ekki rætt við þann einstakling innan lögreglunnar sem ekki bara sér heldur óskar eftir því að slíkt eftirlit sé til staðar. Það er einfaldlega öllum til bóta. Í þessu frumvarpi eru tekin skref í þá átt en athugasemdir sem borist hafa í umsögnum bera það líka með sér að það er rými til að huga betur að umfanginu og skipan þess eftirlits. Síðan er ekki alveg ljóst hvort breytingarnar sem gerðar hafa verið á málinu núna í meðförum nýs ráðherra séu í nægilegu samræmi við annars vegar óskir lögreglunnar og hins vegar í samræmi við umfang

fjöldi lögreglumanna haldist í við í hendur við fólksfjölgun almennt og flóknari og stærri viðfangsefni sem lögreglan stendur frammi fyrir.

tæplega 900 lögreglumenn voru á landinu öllu 2013, og þá held ég að allt sé talið til, nemar og aðrir slíkir, en síðan hefur orðið gríðarleg

Höfuðborgarsvæðið sker sig úr að því leyti til að þar er staðan verst. Lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu hefur fækkað á síðustu 15 árum, ekki hlutfallslega miðað við íbúafjölda heldur hefur þeim einfaldlega fækkað.

Ég treysti því að allsherjar- og menntamálanefnd fari vel yfir þetta tiltekna mál sem við ræðum akkúrat hér. Ég treysti því líka að hæstv. dómsmálaráðherra, ráðherra lögreglumála, hafi augun á boltanum þegar kemur að stöðu löggæslunnar í heild sinni og ég treysti því líka að hæstv. ráðherra láti

Ekki einn þeirra talaði á þann veg að ætlunin væri að draga úr löggæslu á landinu, heldur þvert á móti. Ég myndi segja: Allt er þegar sjö eru og nú erum við með ráðherra sem vonandi lætur verkin tala.

Réttur hins almenna borgara til að lifa og starfa án eftirlits hins opinbera er ótvíræður. Ég hefði vonað

En því miður eru ekki allir hérna inni þeirrar skoðunar vegna þess að nú er dómsmálaráðherra enn einu sinni, dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins, að reyna að koma í gegn auknum heimildum fyrir lögreglu til að rannsaka fólk sem hefur ekkert brotið af sér og sem er ekki einu sinni grunað Auðvitað eru til aðstæður þar sem slíkar rannsóknir geta komið í veg fyrir alvarleg brot en án sjálfstæðs eftirlits með heimildunum eru miklar líkur á misnotkun og brotum gegn þeim sem sæta njósnum.

Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu hefur það ekki. Nefndin getur kallað eftir upplýsingum, hún getur gefið álit en hún hefur engin raunveruleg völd. Það þarf að vísa öllu refsiverðu til saksóknara, sem er ekki sjálfstæður og óháður lögreglu. Það er mikið talað hér um að afbrotavarnir okkar hér á Íslandi, hjá lögreglunni á Íslandi, séu ekki jafn góðar og afbrotavarnir annarra Norðurlanda en öll hin Norðurlöndin eru með þetta sjálfstæða eftirlit.

leggja mat á hættu á hryðjuverkum og líka koma í veg fyrir og rannsaka landráð og brot gegn stjórnskipan ríkisins. Það býður upp á að deildin ofselji þær ógnir sem að landinu steðja. Slíkt er mun auðveldara þegar ytra eftirlit er lítið sem ekkert. Það ætti að vera öllum ljóst að eftirlit með greiningardeild ríkislögreglustjóra, t.d. með því að leggja mat á hættuna á hryðjuverkum, þarf að koma utan frá. Það er bara þannig sem er hægt að tryggja að valdheimildir séu ekki misnotaðar. Forseti. Frumvarpinu er ætlað að festa í lög núverandi óformlegan stýrihóp lögreglu sem hefur það hlutverk að sporna gegn skipulagðri brotastarfsemi og efla samvinnu og upplýsingaskipti á milli lögregluembætta. Eins og kemur fram í greinargerð frumvarpsins er þessi stýrihópur nú þegar til en stefnt er að því að lögfesta hann og veita honum hlutverk sem kemur að forvirkum rannsóknarheimildum eða afbrotavörnum eins og ráðherra talar um þetta. En þá vakna upp fjölmargar spurningar. Hverju hefur þessi stýrihópur skilað síðan hann var settur á laggirnar? Hvernig hefur hann bætt löggæslu á Íslandi? Í greinargerðinni kemur einnig fram að ríkissaksóknara hafi verið falið að semja reglur um starfsemi hópsins. Hvert er hlutverk stýrihópsins í þessum reglum? Hvað mun breytast við að lögfesta tilvist stýrihópsins? Stýrihópurinn á samkvæmt b-lið 6. gr. frumvarpsins að taka við tilkynningum þess efnis að lögregla sé að afla upplýsinga um aðila sem talinn er vera viðloðandi skipulagða brotastarfsemi. Lögreglustjóranum sem tekur ákvörðun um að setja af stað slíkt eftirlit ber að tilkynna það til stýrihópsins innan þriggja daga, ekki strax heldur innan þriggja daga. Þetta ákvæði er meingallað. Hvergi er tekið fram hvað gerist ef lögreglustjóri ber ákvörðunina upp við stýrihópinn og stýrihópurinn telur lögreglustjóra hafa farið offari. Hvað gerist þá? Einnig á stýrihópurinn að staðfesta notkun þessa úrræðis ef upplýsingaöflun lögreglu stendur lengur yfir en 12 vikur. Aftur er ekkert tekið fram um hvað muni gerast ef stýrihópurinn er ósammála lögreglustjóra. Þetta ákvæði er ekki bara gallað, forseti, heldur líka ónauðsynlegt. Á Íslandi búum við við fullþroskað kerfi embættismanna þar sem lögregla getur fengið staðfestingu á ákvörðunum sínum. Það kerfi heitir dómstólar. Því hefur verið fleygt fram að lögregla geti ekki beðið eftir úrskurði dómara þegar svona liggur undir. Gott og vel. En það er alltaf dómari á sólarhringsvakt

Þessi stýrihópur, forseti, er algjörlega óþörf samþjöppun valds í málaflokki sem þarf að vera hafinn yfir allan vafa. Eftirlit með forvirkum rannsóknarheimildum, afsakið, forseti, með afbrotavörnum, getur ekki verið á forræði þeirra sem valdið hafa. Það getur ekki verið þannig. Forseti. Að lokum langar mig að ræða það sem mun koma til með að skipta máli í eftirliti með forvirkum rannsóknarheimildum og það er fjármagn. Í greinargerð frumvarpsins segir að aukið fjármagn muni þurfa til að láta það fram ganga. Tveimur nefndarmönnum verði bætt við nefnd um eftirlit með lögreglu ásamt einum starfsmanni og starf gæðastjóra lögreglu verði sett á laggirnar. Fjármögnun þurfi að fara fram með því að til komi nýjar fjárheimildir við gerð fjármálaáætlunar og við 2. umræðu fjárlaga eða, og hér er það sem ég hræðist að verði raunin, með breyttri forgangsröðun fjárheimilda innan löggæslunnar. Með öðrum orðum að fækka enn frekar almennum lögreglumönnum og/eða rannsóknarlögreglumönnum til að auka eftirlit með fólki. Forseti. Á fundum okkar Pírata með lögreglumönnum sem vinna í almennri löggæslu hefur komið fram að öll gæluverkefni stjórnvalda síðastliðin ár hafi verið blóðtaka fyrir hina almennu löggæslu. Alltaf verða færri og færri eftir til að sinna hinni almennu löggæslu. Við verðum að passa upp á það í þessu máli að það verði ekki raunin. Einn þáttur í grunnstefnu Pírata snýr að friðhelgi einkalífsins. Friðhelgi einkalífsins snýst um vernd hinna valdaminni frá misbeitingu hinna valdameiri. Þetta frumvarp sem við ræðum hér, frumvarp sem kemur úr viðjum sjálfskipaðra boðbera frelsisins, sviptir almenna borgara friðhelgi einkalífs í þeim meinta tilgangi að tryggja öruggara samfélag. En það er vernd hinna valdaminni frá misbeitingu hinna valdameiri sem tryggir okkur einmitt þetta öryggi. Þessu má ekki snúa á haus, forseti. Við megum ekki grafa undan réttindum almennings til að bæta upp langvarandi fjársvelti lögreglunnar því það er í raun og veru kjarninn í þessu. Við erum búin að fjársvelta lögregluna. Þar af leiðandi er verið að grípa til aðgerða til að reyna að bæta upp fyrir það. Ef við værum hér að afgreiða frumvarp um að efla lögregluna með auknum mannafla, menntun og þekkingu þá stæði ég hér fagnandi, forseti. En ég get ekki fagnað þeirri hættulegu skammsýni sem birtist í þessu frumvarpi og þeirri gegndarlausu vanvirðingu gagnvart því frjálsa samfélagi sem við höfum lagt okkur fram um að byggja hér upp.

Ég á sæti í hv. allsherjar- og menntamálanefnd ásamt hv. þingmanni og ég vona svo innilega að við getum krufið þetta frumvarp betur þar og komist að sameiginlegri niðurstöðu um mikilvægi þess að auka heimildir lögreglu.

eða telur hv. þingmaður að það kerfi sem við búum við í dag sé bara fullkomið til að takast á við það breytta umhverfi sem við svo sannarlega horfum fram á?

Við eigum að byrja á því að tryggja að það sé raunverulegt sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglunnar. Svo getum við farið að ræða það hvort við eigum og hvort þörf sé á því að veita auknar heimildir. Það getur vel verið að svarið við þeirri spurningu verði já, að þess þurfi, og ég er algerlega opin fyrir því. En eins og staðan er núna þá hefur lögreglan víðtækar heimildir ef það er grunur. Ef grunur er um glæp þá hefur hún heimildir. Mér finnst það skipta ótrúlega miklu máli og við Píratar höfum talað fyrir því lengi, komið fram með frumvarp og annað um að það þurfi að hafa sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu, og lögreglan hefur sjálf talað um það að hún vill að þetta eftirlit sé sterkt og gott.

og hvers konar heimildir væru til staðar. Ég vona því svo sannarlega að við getum öll komið okkur á sömu blaðsíðu í því. Þá var ljóst að í rauninni erum við kannski að tala um ýmislegt sem mörgum finnst bara sjálfsagður hlutur í dag. dag. Til að mynda fengum við dæmi um heimildir ef hingað kæmi til lands aðili sem er kannski þekktur fyrir að stunda mótmæli á hinum Norðurlöndunum og standa þar að Kóranbrennum, sem er fullkomlega löglegt og er fullt frelsi til að tjá þá skoðun.

Ef svo væri þá væri hægt að óska heimildar á grunni sakamálalaganna og fá þá leyfi frá dómstólum til að hlera eða fylgja eftir viðkomandi aðila. En þarna þurfti lögreglan kannski að hafa bara svona óbeint eftirlit með viðkomandi, fylgjast með hvar hann væri á opinberum stöðum.

Þetta eru miklu víðtækari heimildir í þessu frumvarpi. Frekar ætti að reyna að átta sig á hvaða vanda við ætlum að reyna að uppræta eða laga og koma þá með afmarkaðar heimildir, það væri t.d. ein leið til að nálgast þetta. En enn og aftur ítreka ég mikilvægi þess að við, eins og öll hin Norðurlöndin, komum okkur upp sjálfstæðu eftirliti með störfum lögreglunnar. Eftir það getum við rætt hvaða heimildir þarf. Öryggi

Ég byrjaði á að segja að mér finnst þetta frumvarp algjörlega ótímabært í aðstæðum sem við búum við núna sem er að það er ekki raunverulegt sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu eins og staðan er í dag. Eftirlitið sem fer fram með starfi lögreglu er, getum við sagt, þríþætt. Það er annars vegar nefnd um eftirlit með störfum lögreglu sem hefur sjálf lýst því mjög skýrt yfir að hana skorti bæði lagaheimildir og getu til að sinna störfum sínum almennilega. Hún getur líka bara gefið lögreglunni álit þannig að það er í raun takmarkað bit í þessu eftirlitsbatteríi. Nefndin hefur líka lýst því yfir að það er mjög erfitt fyrir hana að fá aðgengi að upplýsingum frá lögreglu þrátt fyrir að hún eigi rétt á aðgengi að þessum upplýsingum.

En svo er ekki og ég veit ekki til þess að það sé nokkuð sem standi til í þeim efnum að breyta, þótt það sé ágætt út af fyrir sig að nú eigi a.m.k. að vera starfandi formaður. Og ef ég skil frumvarpið rétt þá á sá formaður að hafa þetta að aðalstarfi og fá laun fyrir það. En mögulega skil ég það ekki rétt, mér finnst það ekki mjög skýrt í frumvarpinu hvort svo sé. Þar er a.m.k. einn starfandi, en það setur okkur samt í þá stöðu að þá er formaðurinn, sem er skipaður af ráðherra, í raun með miklu betri getu til að stjórna för í nefndinni en allir aðrir sem eru tilnefndir af félagasamtökum og öðrum af því að viðkomandi er að vinna við þetta í fullu starfi en allir aðrir í einhvers konar sjálfboðavinnu eða hlutastarfi.

Næst ber að líta til héraðssaksóknara sem tekur við ábendingum og kærum vegna mögulegs refsiverðs athæfis lögreglunnar. Héraðssaksóknari tekur á sama tíma við kærum um brot gegn valdstjórninni

Þetta getur verið sama málið frá sitthvorum aðilanum og á heima á sama stað; brot gegn valdstjórninni og svo brot lögreglu í starfi. Þetta er strax óþægilegur árekstur á milli atriða, fyrir utan að ríkissaksóknari

sem hefur eftirlit með störfum lögreglu, rannsakar ætluð brot, tekur líka við kvörtunum, eins og nefnd um eftirlit með störfum lögreglu gerir, og hefur vald til þess að sækja mál fyrir dómstólum gegn brotlegum lögreglumönnum t.d.

fleira, bara svo við berum okkur saman við Norðurlöndin eins og okkur er svo tamt að gera hér. Því er ekki fyrir að fara hér. Við erum ekki með neina sjálfstæða stofnun sem sinnir þessu hlutverki. Það er bara þannig. Meira að segja ríkissaksóknari, sem er síðasta eftirlitseiningin sem ég ætlaði að tala um hérna, um hérna, sem er handhafi æðsta valds þegar kemur að saksóknum á Íslandi, á samkvæmt lögum að hafa eftirlit með þeim eftirlitsheimildum sem lögreglan hefur samkvæmt núgildandi lögum, þ.e. lögreglan getur samkvæmt dómsúrskurði fengið að hlera fólk

eftir ákveðinn tíma. Henni ber að tryggja að það sé ekki aðgangur annarra óviðkomandi lögreglumanna eða annarra í kerfinu að þessum upptökum sem geta innihaldið mjög viðkvæm persónuleg samtöl og alls konar athafnir. Lögreglunni ber að tilkynna viðkomandi um að hann hafi sætt þessu eftirliti að ákveðnum tíma liðnum eftir að eftirlitinu er hætt. Þetta á allt að vera skráð, þetta á allt að vera skýrt, það á að vera aðgangsstýring og ég veit ekki hvað og hvað. Og þessu á ríkissaksóknari að geta fylgt eftir að sé gert. En hver er raunveruleikinn? Ríkissaksóknari hefur frá 2017 gefið út hvert opinbera ákallið á fætur öðru til hæstv. til ríkislögreglustjóra, til lögreglunnar og sagt: Ég get ekki sinnt þessu eftirliti vegna þess að lögreglan neitar að færa það inn í kerfi sem ég get haft eftirlit með.

lögreglan er ekki að sinna því að fylgja þeim reglum sem henni ber að fylgja við þær ótrúlega þungbæru eftirlitsheimildir sem hún hefur nú þegar, sem henni er treyst fyrir. Þannig að það er ekki skýrt hver hefur aðgang að símhlerunum sem lögreglan

skilaboð frá æðsta handhafa saksóknaravalds á Íslandi en svo að hún bara neitar að færa kerfið yfir í LÖKE. Hún neitar að færa allar sínar upptökur yfir í Hún neitar að leyfa ríkissaksóknara að sinna því lögboðna eftirliti sem ríkissaksóknari á að hafa með eftirlitsheimildum lögreglunnar. Þannig að já, virðulegi forseti, ég er að segja að þetta sé ótímabært frumvarp vegna þess að lögreglan sætir ekki einu sinni því eftirliti sem henni ber samkvæmt lögum núna að sæta. Af hverju ættum við að trúa því að tvö stöðugildi í viðbót hjá nefnd um eftirlit með störfum lögreglu og einhver gæðastjóri sem er innan húss hjá ríkislögreglustjóra, jú, og fyrirgefið, einhver stýrihópur sem samanstendur af lögreglustjórum, sé einhvern veginn að bæta sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu þegar lögreglan neitar að sæta eftirliti sem hún nú þegar á að sæta með þeim heimildum sem hún nú þegar hefur. Hér er algerlega byrjað á vitlausum enda, virðulegi forseti. Hér ætti auðvitað dómsmálaráðherra að vera löngu búinn að tryggja að lögreglan sæti þessu eftirliti. Það er alveg ótrúlegt að það hafi bara verið látið viðgangast að vanvirða ríkissaksóknara með þessum hætti ár eftir ár, trekk í trekk. En svona er þetta. Og áður en við förum að ræða það að færa lögreglunni eftirlitsheimildir með almennum borgurum, sem þetta frumvarp felur í sér, þá þurfum við að koma á fót alvöru sjálfstæðu eftirliti með lögreglu og skikka lögregluna til að sæta því eftirliti sem hún þó á að sæta.

Síðan vildi ég að bregðast við orðum ráðherra, kannski með ítarlegri hætti en ég gat í einnar mínútu andsvari hérna áðan þegar kom að því að ráðherra hélt því fram að hér væri ekki verið að leggja til víðtækt eftirlit með almenningi. Ég vil bara segja það mjög skýrt að hér er verið að leggja til víðtækt eftirlit með almenningi. Þetta eru forvirkar rannsóknarheimildir að því leytinu til að það er verið að leggja til að lögreglan gæti safnað upplýsingum, fylgt eftir fólki sem er ekki grunað um að hafa framið nokkurn glæp. Þessar heimildir hefur lögreglan nú þegar, hún þarf bara að hafa grun. Hún þarf ekki að hafa rökstuddan grun, hún þarf bara að hafa grun um að refsivert hátterni hafi átt sér stað eða sé að fara að eiga sér stað. Þetta eru heimildir sem lögreglan hefur nú þegar. Við erum að tala um að lækka þennan þröskuld, grun, sem sagt ekki rökstuddan grun heldur grun, niður í hugtak sem er hvergi skilgreint, ekki í frumvarpinu, ekki neins staðar annars staðar. Ég veit ekki til þess að það séu til einhver dómafordæmi um hvað áreiðanlegar upplýsingar þýða. Það má segja að þetta sé lítils

Hér er verið að leggja til smávægilega uppfærslu á því en það er algjörlega óskýrt hvað þetta þýðir. Hvað eru áreiðanlegar upplýsingar? Það er bara alls ekki ljóst. Það er ekki skilgreint.

án þess að það séu einu sinni upplýsingar, þetta er bara almennt gagnasafn lögreglunnar. Hún er bara að safna og safna í sarpinn, hún ætlar að eiga gagnagrunn með aðgengi að öllum upptökum, með aðgengi að öllum myndavélum og með eftirliti á almannafæri. Mér fannst kannski ásetningurinn skýrari í fyrra frumvarpi þar sem var talað um að það væri hægt að hafa eftirlit með stöðum sem væru eins og félagsheimili fyrir skipulögð glæpasamtök.

En það er, held ég, undirliggjandi planið og það eina sem þarf að liggja fyrir í því er, já,

Það er mikið áhyggjuefni fyrir borgararéttindi einstaklinga í þessu landi og það er verið að færa lögreglunni ríkar eftirlitsheimildir með almenningi vegna þess að það þarf ekki einu sinni að vera grunur um að þú sért þátttakandi í alþjóðlegri glæpastarfsemi eða skipulagðri glæpastarfsemi. Það er enginn grunur til staðar, bara einhverjar áreiðanlegar upplýsingar sem við vitum ekki hvers eðlis eru eða þá að þú viljir fremja einhvers konar hættulega árás. En það þarf ekki að vera grunur um það, bara áreiðanlegar upplýsingar sem við vitum ekki hvað er. Ég næ ekki að komast yfir eftirlitsþáttinn neitt frekar en ég hef gert nú þegar en ég vildi bara nefna í lokin að það að nefnd um eftirlit með störfum lögreglu skuli ekki vera látin vita af þessum eftirlitsaðgerðum lögreglunnar fyrr en eftir að þessu er lokið gerir þetta náttúrlega algjörlega gagnslaust ákvæði vegna þess að það er ekkert sem segir okkur að lögreglan muni skila inn þessum upplýsingum.

Það er ekkert þarna sem passar upp á borgararéttindi hins almenna borgara. Ég hef áhyggjur af því, virðulegi forseti, þegar tveir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins koma hingað upp með mál, flokks sem telur sig vera frelsisflokk, sem hugsar svona lítið um hvaða áhrif þetta hefur á borgararéttindi samborgara okkar.

án þess að lagt hafi verið mat á það hvort þetta sé ekki bara óásættanlegt inngrip í friðhelgi einkalífsins, sér í lagi miðað við það hvernig eftirliti með lögreglunni er ótrúlega ábótavant á Íslandi í dag.

fram. Hv. þingmanni er tíðrætt um að hér þurfi sjálfstæð stofnun að koma til og nefnir í því sambandi Danmörku.

þannig að það er ekki óeðlilegt að eftirlitið sé með öðrum hætti á Norðurlöndunum en hér er. Til samanburðar þá yrði gríðarlega kostnaðarsamt og má segja flókið að koma upp þannig stofnun hér á landi. Í Danmörku er fjöldi mála um 3.200 á ári

Ég vil líka minna á, eins og kom fram í ræðu minni hér fyrr í dag, að frumvarpið hefur tekið breytingum frá því að það var lagt fram á síðasta löggjafarþingi, töluverðum breytingum.

og það er alveg ljóst að gæðastjóri á að tryggja að lögregla fylgi þessu verklagi sem og skráningum og öðru sem hv. þingmaður hefur hér gert athugasemdir við.

það breytir því ekki að það er innra eftirlit og við erum að tala um ytra eftirlit. Gæðastjóri er staðsettur hjá ríkislögreglustjóra og uppfyllir ekki skilyrði þess að vera sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu.

Og burt séð frá muninum á málafjöldanum þá held ég að það ætti ekki að standa í vegi fyrir því að við reynum að uppfylla eftir fremsta mætti okkar skyldur þegar kemur að því að vernda borgararéttindi einstaklinga á Íslandi. Við erum ekki að gera það með fullnægjandi hætti. Það er alveg skýrt af dómasögu Mannréttindadómstóls Evrópu að til þess að eftirlit með störfum lögreglu — og þetta skiptir sérstaklega miklu máli þegar kemur að rannsóknum á dauðsföllum, t.d. eins og í Hraunbæjarmálinu. Það varð ótrúlega skýrt hvað við vorum með veikt regluverk þegar það kom

lögfesting stýrihóps um aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi, skýrari skilyrði fyrir ákvörðun um að viðhafa eftirlit, lögbundin árleg skýrslugjöf til allsherjar- og menntamálanefndar vegna eftirlits lögreglu. Allt eru þetta þættir sem eru lagðir til í þessu frumvarpi vegna þess að lögreglan

Ég tel að lögreglan vilji, samfara auknum heimildum, hafa eftirlitið í lagi. Við erum raunverulega að auka eftirlit með lögreglu í þessu frumvarpi frá því sem það er í dag. Það er gríðarlega mikilvægt að það sé hafið yfir vafa og ef borgararnir telja á sér brotið hafa þeir alltaf þá leið að leita úrskurðar dómstóla ef þannig ber undir.

Sem æðsti embættismaður þessa málaflokks tel ég ríkar skyldur hvíla á ráðherra að tryggja það að lögreglan gerir ríkissaksóknara kleift að sinna því eftirliti sem honum ber lögum samkvæmt að sinna, með þeim eftirlitsheimildum sem lögreglan hefur nú þegar. eigum við að treysta dómsmálaráðherra, lögreglunni, öllum þeim sem fara með eftirlitsheimildir sem þessar í samfélaginu okkar, fyrir frekari heimildum þegar lögreglan neitar að sæta því eftirliti sem henni ber lögum samkvæmt að sæta gagnvart þeim heimildum sem hún hefur nú þegar? Mér dettur í hug myndlíking en ég held að það taki bara of langan tíma, þið hljótið að geta séð þetta fyrir ykkur — já, ég nenni því ekki, þetta hlýtur að vera skýrt. Það er ekki hægt að gefa lögreglunni meiri heimildir ef hún virðir ekki þær reglur sem gilda um þær heimildir sem hún hefur nú þegar. Síðan vildi ég bara árétta að það sem helst tryggir öryggi okkar, það sem helst hjálpar lögreglunni að vinna gegn skipulagðri brotastarfsemi og auka öryggi borgaranna, er fjármögnun og efling almennrar löggæslu í landinu. Við séum ekki alltaf að pikka fólk út úr almennu löggæslunni til að fara á einhver skrifborð hér og þar og missa alltaf fleiri og fleiri af vaktinni, þannig að þau eru alltaf með fleiri og fleiri nýliða

En þarna erum við að tala um þvingunarúrræði og mér finnst það kannski ekki rök fyrir því sem við ræðum hér ef einhver annar þáttur kerfisins okkar er ekki að virka. Það sem við þurfum að gera í því er að láta það virka.

yfir. Ég vísa í það sem er að gerast t.d. í Svíþjóð þar sem kúrdíski refurinn svokallaði er talinn stýra ungum börnum í því að fremja morð og einhvern hrylling þar. Ef við fengjum upplýsingar um það að kúrdíski refurinn væri að koma til landsins

Ég held að það sé hægt að uppfylla þá þörf sem lögreglan hefur bent á að sé til staðar. Ég hef ekki enn þá fengið skýrt nákvæmlega hvar í lögunum henni er bannað að bregðast við. En ókei, gefum okkur að það sé bara algerlega rétt, það vanti þetta.

að það á að hafa eftirlit með störfum hennar. Þarna erum við að tala um mjög íþyngjandi aðgerðir sem lögreglan er að beita og hún ber ekki virðingu fyrir því að það á að hafa eftirlit með þeim aðgerðum, það á að fylgjast með því hvernig þeim er beitt, það á að passa upp á að eyða gögnum, það á að passa upp á aðgengi að þessum gögnum. Það er ekki gert. Ríkissaksóknari bendir endurtekið á að það sé ekki gert. Lögreglan passar ekki upp á þessar ótrúlega viðkvæmar upplýsingar, myndbönd, upptökur af símtölum milli fólks sem hún kemst yfir út af sínum eftirlitsheimildum. Af hverju á ég að láta hana fá fleiri eftirlitsheimildir, burt séð frá eðli þeirra, ef hún getur ekki passað upp á þær sem hún hefur nú þegar? Það þarf að ávinna sér traust gagnvart þessu áður en við réttum handlegginn lengra og kaupum meira dót.

hún sé að sinna erfiðum verkefnum við erfiðar aðstæður og fari almennt mjög vel með sínar heimildir þótt ég taki undir það að þegar bent er á að eitthvað hafi farið úrskeiðis þá eigum við að laga það. Lögreglan kom einmitt fram í umfjöllun um þetta frumvarp síðast og sagði: Vitið þið hversu mikið eftirlit er haft með okkur? Við erum auðvitað með búkmyndavélar og það er birt og svo er nefnd um eftirlit með lögreglu og svo er það héraðssaksóknari og ýmislegt þess háttar. En mér finnst alveg rétt að þegar einhver starfsstétt hefur heimildir til að beita einhvers konar þvingunarúrræðum þá þarf að hafa eftirlit með því. Lögreglan sjálf hefur meira að segja oft kallað eftir því að það sé skýrt og greinilegt og allir vilja hafa þannig.

En oft snýst þetta bara um einhverja almenna vitneskju, að einhverjir aðilar sem tengjast skipulagðri glæpastarfsemi séu að koma til landsins eða séu að taka þátt í einhverjum viðburðum eða annað og hvort það sé þá eðlilegt að lögreglan sé á staðnum og með augun opin.

Virðulegur forseti. Nú er það ekki þannig að ég vantreysti lögreglunni almennt og yfirleitt. Ég vil bara halda því til haga að ég tel að lögreglumenn reyni alltaf að vinna sína vinnu af kostgæfni og heiðarleika. Það breytir því ekki sem ég er að benda á og það er að lögreglan hefur nú þegar mjög víðtækar eftirlitsheimildir og hún er ekki að sæta því eftirliti sem hún á að sæta gagnvart þeim eftirlitsheimildum. Þannig að áður en við förum að tala um að rétta henni fleiri eftirlitsheimildir þá þarf hún að vinna sér inn traust gagnvart því

Það er ekkert sem hún getur gert til að tryggja að það sé farið eftir þessum reglum. En nei, við skulum láta lögregluna fá heimildir til þess einmitt að fylgjast með eftirlitsmyndavélum í rauntíma eins og við erum að gera með þessu frumvarpi. Upptökum af fólki í rauntíma, safna þeim í gagnagrunn og nota til greininga og afbrotavarna

Við verðum að hafa það í huga að öryggismálaumhverfið í Evrópu hefur gerbreyst eftir innrás Rússa í Úkraínu. Við þekkjum það öll.

jú, vissulega er það þannig að allar auknar heimildir þurfa aukið eftirlit. Ég tek alveg undir það og lögreglan vill fá sem mest og best eftirlit þannig að ég hef ekki áhyggjur af þeim þætti þessa máls. Höfum í huga að það eru ríkir almannahagsmunir til að vernda borgarana í þessu landi og tryggja almannaöryggi. Við búum í réttarríki.

og þetta frumvarp sé gegndarlaus vanvirðing. Ég segi bara, frú forseti, að ég skil ekki á hvaða vegferð Píratar eru í þessu máli. Þeir vilja kannski ekki búa í réttarríki. Það er kannski kjarni málsins hjá þeim. Höfum það í huga að við erum ekki með her, við erum ekki með vopnaða lögreglu og við erum eina þjóðin sem er ekki með leyniþjónustu. Þetta hefur komið fram hjá hæstv. dómsmálaráðherra. Við höfum hins vegar komist langt á traustinu gagnvart öðrum Norðurlöndum þegar kemur að upplýsingaöfluninni en við getum ekki endalaust gengið út frá því að við fáum þær upplýsingar sem við þurfum frá þeim. Við þurfum að sýna eitthvað í staðinn, að við séum að

Það er í sjávarútveginum, það er í jarðhitanum og mikilvægt að við áttum okkur á því að við Íslendingar eigum líka verðmæti sem aðrar þjóðir gætu sóst eftir með t.d. njósnastarfsemi, svo ég nefni það hér. Ég vil aðeins koma inn á samanburð við Norðurlöndin. Ég held að það sé mikilvægt að það komi hér fram að þróunin annars staðar á Norðurlöndunum hvað varðar skipulagða brotastarfsemi og vopnabeitingu hefur verið ískyggileg, það er nú einu sinni þannig, og þróunin hér á landi fylgir hratt í kjölfarið. Á Íslandi er skipulögð brotastarfsemi að aukast eins og víða annars staðar

og áhættan vegna skipulagðrar brotastarfsemi telst vera mjög mikil á Íslandi samkvæmt skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Við verðum að hafa þetta í huga, frú forseti,

Undanfarin misseri hefur á Íslandi orðið umtalsverð fjölgun brota þar sem hnífum er beitt og vopnatilkynningum til lögreglu hefur fjölgað verulega. Við sáum nú bara fréttir af hnífaárás í þessari viku. Þessi aukning er orðin töluvert mikil á mjög skömmum tíma

Á Norðurlöndunum eru reknar leyniþjónustur sem hafa nokkuð víðtækt svigrúm til að rannsaka og afla gagna um hvaðeina sem gæti ógnað öryggi ríkisins. Ísland er ekki með leyniþjónustu eins og við þekkjum. Öflugar greiningardeildir eru starfræktar hjá lögreglu og öryggisþjónustu annarra Norðurlanda sem gegna mikilvægu hlutverki í því að draga úr skipulagðri brotastarfsemi. Ísland er ekki með greiningardeild sem hefur forvirkar rannsóknarheimildir. Það er rétt að taka það fram að þetta frumvarp fjallar ekki um forvirkar rannsóknarheimildir, svo það komi skýrt fram hér. Forvirkar rannsóknarheimildir fela í sér þvingunarráðstafanir gagnvart einstaklingum, svo sem hleranir og haldlagningar,

ekki síst hér og nú vegna þess að það er breytt afbrotamynstur og aukin hætta á hryðjuverkum og útbreiðsla skipulagðrar og alþjóðlegrar brotastarfsemi krefst þess að lögregluyfirvöld geti brugðist við og gripið til aðgerða áður en einstök brot eru framin. Hópar innlendra jafnt sem erlendra aðila hafa það orðið að atvinnu að fremja afbrot með skipulögðum hætti, þar á meðal þjófnað, fjársvik, fíkniefnabrot og peningaþvætti. Við erum sem sagt hér að veita lögreglunni skýra heimild til að hafa eftirlit á almannafæri, háð ströngum takmörkunum.

og ríkisins. Með aðgerðunum er einna helst átt við heimild lögreglu til að safna og vinna upplýsingar í afbrotavarnaskyni og viðhafa tiltekið eftirlit á almannafæri með fólki og stöðum til að koma í veg fyrir afbrot en háð ströngum takmörkunum. Frumvarpið mælir fyrir um heimild lögreglu til að nýta upplýsingar sem hún býr yfir og aflar til greiningar í þágu afbrotavarna.

skýrt. Það þarf að gera skýran greinarmun á þeim aðgerðum sem lögreglu er heimilt að grípa til á grundvelli lögreglulaga og þeim rannsóknaraðgerðum sem heimilar eru á grundvelli sakamálalaga. Það er mjög mikilvægt að rugla þessu ekki saman í þessari umræðu. Hafi lögregla áreiðanlegar upplýsingar um að tiltekinn einstaklingur taki virkan þátt eða hafi bein tengsl við skipulögð brotasamtök eða að sérgreind hætta kunni að stafa af viðkomandi fyrir öryggi ríkisins eða almennings getur lögreglan fylgst með ferðum hans á almannafæri eða öðrum stöðum sem almenningur hefur aðgang að. Lögreglustjóri þarf að gefa heimild fyrir þessu eftirliti. Lögreglan getur fylgst með ferðum einstaklings á almannafæri eða öðrum stöðum sem almenningur hefur aðgang að ef viðkomandi er talinn tengjast skipulagðri brotastarfsemi eða hætta kann að stafa af honum fyrir öryggi ríkisins. Þar sem þetta eftirlit telst ekki vera þvingunaraðgerð er ekki mælt fyrir um úrskurð dómara. Það er í samræmi við sams konar aðgerðir lögreglu í sakamálalögum. Það væri óeðlilegt að viðhafa mismunandi vinnubrögð og krefjast mismunandi heimilda lögreglu í sams konar aðgerðum.

sérkennilegt með hvaða hætti sérstaklega þingmenn Pírata hafa gengið hér fram og fundið þessu frumvarpi allt til foráttu. Öflugar greiningardeildir eru einnig starfræktar hjá lögreglu og öryggisþjónustum þessara ríkja, sem gegna mikilvægu hlutverki í því að draga úr skipulagðri brotastarfsemi og koma í veg fyrir brot gegn öryggi ríkisins með víðtækri upplýsingaöflun og greiningu sem m.a. er notuð til kortlagningar á starfsemi brotasamtaka. Hvernig verður svo þessu eftirliti með aðgerðum lögreglunnar háttað? Jú, annars vegar er mælt fyrir um að embætti ríkislögreglustjóra skuli starfrækja innra gæðaeftirlit með störfum lögreglu og að ráðherra skuli skipa gæðastjóra lögreglu til fimm ára í senn. Hins vegar er nefnd um eftirlit með lögreglu efld til muna með því að fjölga nefndarmönnum og kveða á um að formaður nefndarinnar skuli vera embættismaður í fullu starfi auk þess sem nefndinni er falið að hafa sérstakt eftirlit með aðgerðum lögreglu í þágu afbrotavarna. Þá er kveðið á um þinglegt eftirlit sem felur í sér árlega skýrslugjöf til Alþingis. Ég bara ítreka það, frú forseti, sem ég sagði hér áðan, að lögreglan er síður en svo á móti virku eftirliti hvað sín störf varðar.

Þetta er bara eðlileg spurning. Hafi lögreglan áreiðanlegar upplýsingar um að tiltekinn einstaklingur taki virkan þátt eða hafi bein tengsl við skipulögð brotasamtök eða sérgreind hætta kann að stafa af viðkomandi fyrir öryggi ríkisins eða almennings getur lögreglan fylgst með ferðum hans á almannafæri eða öðrum stöðum sem almenningur hefur aðgang að. Ef við

Ákvörðun um að hafa eftirlit með einstaklingi verður aðeins tekin af lögreglustjóra og skal bera hana undir stýrihóp um skipulagða brotastarfsemi til staðfestingar eigi síðar en þremur sólarhringum eftir að ákvörðunin er tekin þegar um er að ræða eftirlit á almannafæri vegna öryggis ríkisins.

með þessu frumvarpi erum við að styrkja rannsóknir á skipulagðri glæpastarfsemi. Við erum bara að horfa á allt annað öryggismálaumhverfi heldur en var hér bara fyrir örfáum árum og þess vegna er fullkomlega eðlilegt að bregðast við með þessari löggjöf.

Það er ekkert smáræðisskref að taka að leyfa slíkt. Það er almenn vöktun á netumferð sem er ekki dulkóðuð, Mig langaði til þess að fræðast aðeins hjá hv. þingmanni um það hvernig hann kemst að því að það þurfi að vera einhvers konar þvingun

ekki sú sama og Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að mörgum málum og ég hef heyrt það bara á viðhorfi þingmanna í þessari umræðu að þeir hafa ansi sérstakar hugmyndir þegar kemur að þessum málum, verð ég að segja. Sérstaklega fannst mér þessar

þá lúta þær fyrst og fremst að þvingunarráðstöfunum gagnvart einstaklingunum og þá erum við t.d. að tala um hleranir og haldlagningar þegar þær ráðstafanir byggjast ekki á sakamálalögum. Þannig að þetta frumvarp er ekki um forvirkar rannsóknarheimildir. Hv. þingmaður getur haft ákveðna skoðun á því. Ég er bara ekki sammála honum. Ég held að þetta sé mjög skýrt í frumvarpinu hvað þetta varðar þannig að ég vísa því á bug að svo sé.

á netumferð, hvert fólk fer og hvað það skoðar og heimsækir. Það er hlerun, það er stórvirk hlerun, allsherjarhlerun á því hvernig fólk notar internetið. Ef það uppfyllir ekki kröfur um forvirkar rannsóknarheimildir þá veit ég ekki hvað. Við áttum okkur algjörlega á því hvernig ástandið er og þess vegna m.a. erum erum við að vekja athygli á þessu og þeim vanda sem hér kemur fram því að með ákveðnum hætti er verið að búa til hættu með svona nálgun á vandann.

að auka stríðið sem hefur verið í gangi á undanförnum áratugum sem hefur búið til núverandi ástand, núverandi skipulagða glæpastarfsemi. Þar er vandamálið, stríðið þar er tapað.

svo sem fylgst með því sem er að gerast á þessum vettvangi og séð að harkan í þessum viðskiptum og öðru slíku er að aukast alveg gríðarlega þannig að ég er alveg bandamaður hv. þingmanns hvað það varðar að styrkja fíkniefnarannsóknir

almennar hugleiðingar um hvar Píratar standa í þessum efnum, hafa miklar áhyggjur af því að það sé verið að skoða vefsíður. Ég deili ekki þeim áhyggjum. Ég tel nauðsynlegt að

Réttarríkið, á ensku „the rule of law“, er sú hugmynd að allir borgarar og stofnanir innan ríkis og samfélags lúti sömu lögum og enginn sé þeim æðri. Er það gjarnan skilgreint þannig að réttarríkið séu þau kerfi, þeir ferlar, stofnanir, framkvæmd eða viðmið sem stuðli að jafnrétti borgaranna gagnvart lögunum og verndi þá gagnvart geðþóttastjórn og misbeitingu valds. Mig langar að spyrja hv. þingmann

með ferðum einstaklinga, almennum borgurum sem hvorki hafa brotið af sér né eru yfir höfuð grunaðir um að hafa gert það, fylgjast með þeim í rauninni frá því þeir bara að stíga út fyrir dyrnar heima hjá sér og safna upplýsingum og

Frú forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég segi það alveg hiklaust að þetta samræmist mínum hugmyndum um réttarríkið og ég verð að segja það, eins og hefur komið hér fram, að það er alveg nauðsynlegt að geta fylgst með einstaklingi sem er þekktur fyrir

Við höfum ekki haft þessar heimildir og það er einfaldlega algjörlega nauðsynlegt að við áttum okkur á því, eins og ég segi enn og aftur, að þetta er orðinn veruleikinn. Við erum komin miklu nær því sem er að gerast á Norðurlöndunum og í Evrópu og staðan í þessum löndum

þær heimildir og rannsóknir sem við þurfum að geta viðhaft gagnvart skipulagðri glæpastarfsemi. En af því að Píratar hafa haft mjög miklar áhyggjur af þessu aukna eftirliti, að það geti verið misnotað og þess háttar, þá vil ég bara ítreka það sem ég hef sagt að að lögreglan er alls ekki á móti eftirliti og vill fá sem mest og best eftirlit, þannig að það sé alveg á hreinu. Ég held ég hafi svarað hv. þingmanni hvað þetta varðar. Ég tel þetta algjörlega samræmast því að við höldum uppi lögum og reglu í þessu landi og auk þess að við stöndum vörð um þá ríku almannahagsmuni

en er ekki alveg á því að hann hafi svarað spurningunni. Spurningin var hvort hann teldi það að veita lögreglunni þessar heimildir til eftirlits með almennum borgurum án þess að fyrir hendi

hvort hann telji þetta ekki vera nauðsynlega forsendu þess að það sé tryggt að allir séu jafnir fyrir lögunum. Það er það sem réttarríkið gengur út á, að allir séu jafnir fyrir lögunum.

kallað eftir því að það sé í rauninni virkara eftirlit með störfum hennar. Það snýst ekki um það að reyna að nappa lögregluna við að brjóta reglur og annað. Það snýst um að leiðbeina lögreglunni og aðstoða stjórnvöld við það að beita lögum og reglum jafnt fyrir alla borgarana og í samræmi við það sem hefur verið lýðræðislega samþykkt hérna. Þannig að ég vil taka undir það, en verð víst að ítreka spurningu mína til hv. þingmanns.

og síðan hafa auðvitað skapast mjög áhugaverðar og mikilvægar umræður um bæði valdheimildir lögreglunnar, sem er inntak frumvarpsins, og eftirlit sjálfstæðra stofnana með starfsemi lögreglunnar sem er ekki síður mikilvægt

og verður án efa tekin frjó og mikilvæg umræða um það allt saman, ekki bara í þessum sal heldur líka inni í allsherjar- og menntamálanefnd þegar frumvarpið kemur þangað eins og líklegt er að það geri. Það er gríðarlega mikilvægt að lögreglan búi við traustan ramma og hafi tæki til að tryggja öryggi borgaranna og ríkisins. Við treystum á lögregluna í okkar lífi og við þurfum líka að treysta á lögregluna til að gæta að öryggi samfélagsins og ríkisins ekki síst. Ég held að það skref sem verið er að tala um, að vera með sjálfstæða og sterka greiningardeild og að styrkja greiningardeild lögreglunnar, sé mikilvægt skref í þeim efnum. Ég held að það sé ákaflega mikilvægt í ríki eins og okkar, fullvalda ríki sem er í miklu alþjóðlegu samstarfi og

að sinna verkefnum, á borð við PET í Danmörku og SÄPO í Svíþjóð. Eins og hefur komið fram í umræðunni hér í dag, sem var ágætur punktur að benda á, þá stofnar það líka öryggi nágrannaríkjanna í hættu að hafa veikan hlekk hér í því samstarfi.

líka komið ágætlega fram í umræðunni að við búum því miður við nýjan veruleika í heiminum, kannski ekki síst í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu árið 2022. Við búum við fjölþáttaógnir eins og hefur líka ágætlega verið tíundað hér. Við erum ekki með her og þess vegna hlýtur að vera einhvers konar lágmark að lögreglan hafi heimildir og þekkingu til að takast á við þessar fjölþáttaógnir og taka þátt í samstarfi. Hér hafa orðið atburðir sem má flokka sem alvarlega. Ég vil bara minna á t.d. sprengjutilræði sem var gert við forsætisráðherra árið 2012. Eftir á að hyggja voru viðbrögðin við því atviki alveg ótrúlega léleg og hláleg í raun og veru og var það engan veginn tekið alvarlega. Kann það að vera út af því undarlega andrúmslofti sem ríkti á þessum tíma í kjölfar efnahagshrunsins. Við höfum líka séð skotárásir á skrifstofur stjórnmálaflokka, þar á meðal þann stjórnmálaflokk sem ég er fulltrúi fyrir hér inni á þessu þingi. Við höfum líka séð skotárás á bíl borgarstjóra árið 2021 og svo erum við með stórt hryðjuverkamál núna í meðförum dómstóla, eða meint hryðjuverkamál, við skulum kalla það það því að ekki er komin niðurstaða í það enn þá.

að ræða. Það þarf líka að hafa það í huga og við skulum ekki gleyma því að mörg af hroðalegustu hryðjuverkum sem við höfum séð undanfarin ár hafa verið framin af nákvæmlega slíkum aðilum, innlendum hryðjuverkamönnum. Stærsta og mannskæðasta hryðjuverk sem framið hefur verið í Bandaríkjunum fyrir árásirnar á tvíburaturnana og Washington árið 2001 var sprengingin í Oklahoma árið 1995 sem var framin af innlendum

fjöldamorðin árið 2011 í Ósló og Útey, sem voru framin af hryðjuverkamanninum Anders Behring Breivik sem situr nú í fangelsi og er einhvers konar hægri öfgamaður líka.

NATO-ríki og höfum tekið þátt í ýmsum aðgerðum á vettvangi NATO í gegnum tíðina. Þar af leiðandi þurfum við að vera meðvituð um það að við getum búið við óöryggi, þó ekki væri nema bara af þeim sökum. Þó svo að það bandalag sé til að tryggja öryggi okkar þá getur verið að einhverjum finnist ástæða til að ráðast á veikan hlekk í þeirri annars ágætu keðju.

og virðist vera orðið ljóst að þó nokkrir skipulagðir hópar afbrotamanna eru að störfum hér á landi. Það er auðvitað gríðarlega alvarlegt mál og mikilvægt að hægt sé að bregðast við því sem skyldi. Þá er mikilvægt að heimildir séu til staðar fyrir lögregluna til að eiga við það ástand. En ég vil enn og aftur undirstrika að það er mikilvægt að heimildir til að sinna slíku eftirliti séu staðfestar af til þess bærum aðilum og hallast ég frekar að því að eðlilegt sé að slíkt sé í höndum dómstóla eins mikið og kostur

mikilvægt og gott að hafa lögin um vopnaburð lögreglu á þeim stað þar sem fjallað er um lögreglu í lögum. Mér sýnist það vera ágæt tiltekt.

þeim mannafla og þeim björgum sem á þarf að halda til að sinna þessu veigamikla verkefni. Við höfum séð það, og sporin hræða í þeim efnum, að lögreglan hefur ekki verið í forgangi þegar kemur að úthlutun fjármuna undanfarin ár og hefur þurft að búa við það að lögreglumönnum hefur hlutfallslega fækkað undanfarinn áratug meira en góðu hófi gegnir og horfir í óefni þar. Ég tek undir með hv. þingmönnum sem hafa talað hér í dag um að það að það sé ekki æskilegt eða líklegt til góðra verka eða árangurs að færa almenna lögreglumenn yfir í einhver skrifstofustörf í greiningum, heldur þurfi að passa það að lögreglunni séu

enda er það langt og greinargerðin ítarleg, en komi ég að umfjöllun um það í allsherjar- og menntamálanefnd hlakka ég til að fá færi á að bora mig ofan í það í samstarfi við þá gesti og aðra aðila sem nefndin mun óhjákvæmilega kalla til í þessum efnum.

hversu hrópandi vöntun er á því að í þessu lagafrumvarpi sé tekið á skorti á eftirliti með störfum lögreglu. Það er lagt til í þessu frumvarpi að nefndarmönnum í nefnd um eftirlit með störfum lögreglu verði fjölgað en það er augljóst að það að styrkja embætti sem hefur hvorki þau tæki né þær heimildir sem það þarf til að sinna sínum störfum og hefur kvartað undan því er væntanlega til lítils. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann telji fært að samþykkja frumvarpið eins og það er án þess að beinlínis sé komið á fót sjálfstæðri stofnun, sjálfstæðu óháðu eftirliti með störfum lögreglu, áður en eða samhliða því að lögreglunni séu faldar heimildir af þessu tagi. Svo langar mig örstutt að impra á því varðandi þau dæmi sem hafa verið tekin í umræðunni í dag að lögreglan hefur gríðarlega víðtækar heimildir nú þegar. Hún hefur mjög víðtækar heimildir, sérstaklega ef fólk er grunað um afbrot eða er grunað um að ætla að fremja afbrot. Það eru heimildir til þess að stoppa fólk á landamærum ef það er talið ætla að brjóta af sér. Það þarf hins vegar að rökstyðja það og bera ýmsar ákvarðanir undir dómara, en í þessu frumvarpi er ekki verið að leggja til að það verði gert. Það eru í rauninni engir varnaglar í þessu frumvarpi

Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég held að það sé alveg ljóst af máli hæstv. dómsmálaráðherra í þessari umræðu í dag og fleiri þingmanna meiri hlutans sem styðja þessa ríkisstjórn að það er ekki á döfinni að bæta við þetta frumvarp neinu sjálfstæðu eftirliti með störfum lögreglu. Hæstv. dómsmálaráðherra sagði áðan að hún teldi þetta fullnægjandi sem kemur fram í frumvarpinu, að þessi nefnd um eftirlit með störfum lögreglu sé nóg,

í frumvarpinu. Mér fannst til að mynda umræðan um það að ríkissaksóknari hafi ekki aðgang að þeim gögnum sem hann á að hafa eftirlit með vera sláandi

Ég held að það verði að finna einhverjar leiðir til að treysta þennan þátt í þessu frumvarpi til að það sé til þess fallið að skapa traust. Eins og áður segir þá held ég að eftirlit með lögreglunni verði að vera með þeim hætti að það sé hafið yfir allan vafa. Það er mín skoðun á því máli og ég held að hún sé tiltölulega skýr.